Отже, колеги, прошу приготуватись до реєстрації.

Зареєстровано 294 депутати. Ранкове пленарне засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. Колеги, у віці 90 років відійшов у вічність Юрій Мушкетик – Герой України, один із класиків новочасної української літератури. У нашій пам'яті Юрій Мушкетик залишиться великим інтелектуалом, письменником, який за життя встиг стати класиком. Його твори вивчають в українських школах. Від себе особисто, від Верховної Ради України висловлюю щирі співчуття родині, близьким та друзям Юрія Михайловича Мушкетика. Вічна пам'ять і вічна слава Юрію Мушкетику. Оголошую хвилину мовчання.

Хочу повідомити, що в пленарному засіданні Верховної Ради України беруть участь члени уряду на чолі з Першим віце-прем'єр-міністром України Степаном Івановичем Кубівим. Прошу привітати уряд. І хочу повідомити, що сьогодні день народження віце-прем'єр-міністра України В'ячеслава Анатолійовича Кириленка, великого борця за українську мову, за українську ідентичність. Але перед тим, як перейти до "години запитань до Уряду", я хочу повідомити, що в президію надійшла заява від двох фракцій – від фракції "Народного фронту" і Радикальної партії. І вони готові замінити перерву на виступ від трибуни. І я запрошую до виступу Олега Валерійовича Ляшка, 3 хвилини. А потім – "година запитань до Уряду". Олег Ляшко, Радикальна партія. Учора Представник Президента у Верховній Раді Стефанчук в ефірі одного з телеканалів почав вигадувати причини для того, щоб не підписати, без перебільшення, історичний Закон про імпічмент і про тимчасові слідчі комісії, який вчора прийняла Верховна Рада. Ми 5 років боролися за те, щоб цей закон був прийнятий. Зареєстрували його у 2014 році. Я кілька разів зустрічався із тоді Президентом Порошенком і переконував його, щоб його фракція і він особисто підтримали цей закон. Тому що не може бути такого, коли в Україні є люди, які поза законом, поза відповідальністю і які поза контролем українських громадян і українського суспільства. Учора парламент прийняв архіважливе рішення нарешті. Прийняв… Я вважаю, що прийняття цього закону – це торжество народовладдя, коли парламент отримує реальні інструменти контролю за владою від імені українських громадян і встановлюється механізм відповідальності Президента, якщо він вчиняє ці злочини. І що ми чуємо від команди Президента? До виборів Зеленський розказував, що він прийме Закон про імпічмент, і він дуже хоче, щоб всі відповідали. Після виборів, ми чуємо, його помічники вже розказують: закон не такий. І шукають приводи, щоб його не підписати. Насправді – це тест для Зеленського. Якщо він заветує цей закон, це означає, що він просто боїться відповідальності, що він продовжує створювати окремий клан в країні державних керівників, які не підконтрольні громадянам, які поза законом, які, що хочуть, те й роблять, і ні за що не відповідають. Тому я звертаюся до Зеленського не вигадувати причин для того, щоб заветувати цей закон, а набратися сміливості, підписати Закон про процедуру імпічменту, про тимчасові слідчі комісії - і виконати те, що обіцяв українцям перед виборами, а не займатися казуїстикою: той закон прийняли, не той прийняли; той, що прийняли поганий, мій – кращий. А у підсумку, як зняття депутатської недоторканності: 20 років йдуть на вибори з лозунгами зняття депутатської недоторканності, вибори закінчуються - і всі забувають, що обіцяли. Я прошу Зеленського не перетворюватися на Порошенка. Порошенко в 14-му році обіцяв відкриті виборчі списки, посадити трьох своїх друзів і подолати корупцію. Посадив не трьох своїх друзів, а 33 своїх друзів Порошенко посадив на корупційні потоки. Зеленський робить те саме сьогодні: своїх друзів і бізнес-партнерів сажає на ті самі корупційні потоки замість того, щоб їх перекрити і гроші щоб пішли до бюджету; замість того, щоб дати відкриті виборчі списки і нову якість парламенту, вносить закриті виборчі списки; замість того, щоб підписати Закон про імпічмент, шукає причини, щоб його заветувати. Суспільство втомилося від брехні, дайте українцям можливість контролювати владу. Ми свій крок зробили, крок за… ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні народні депутати, в Україні з візитом перебуває делегація Комітету з прав людини Сейму Литовської Республіки на чолі з головою Комітету з прав людини. Зараз високі гості знаходяться на балконі залу засідань. Давайте привітаємо шановних гостей і побажаємо їм плідного відвідання нашої держави. Дякую вам. І, колеги, ми переходимо до "години запитань до Уряду". І я запрошую до виступу віце-прем'єр-міністра міністра регіонального розвитку будівництва та ЖКГ України Геннадія Григоровича Зубка. Пане Геннадій, запрошую. Шановні народні депутати, я думаю, що зараз якраз в країні є можливість підвести підсумки по тим ключовим реформам, які проводились саме цією каденцією Верховної Ради. Саме тут приймалися непрості рішення. Саме тут обсуждалося і дискутувалося, яким чином буде рухатися країна до Європейського Союзу і як ми будемо виконувати ті європейські директиви, які наближають нас, українців, по якості життя, по стандартам, по взаємовідносинам саме до європейських стандартів і рівня, і якості життя. І я хотів би зараз вам ще раз доповісти про результати нашої спільної роботи, Верховної Ради, уряду, над тим, щоб ми, проводивши реформу енергоефективності, перший раз за 27 років взагалі звернули увагу, що європейські країни, які не витрачають, не займаються марнотратством щодо витрачання енергії, а дійсно вкладають в енергоефективність, дійсно зменшують споживання, і таким чином дійсно зменшують рахунки наших споживачів. Я зараз кажу не тільки про житловий сектор. Я зараз говорю і про завдання наші, які стоять перед нами в промисловості, в транспорті і в енергетиці. Ще раз хотів би наголосити на тому, що саме наша спільна робота дала можливість ухвалити ключові законопроекти. Законопроекти (будь ласка, включіть слайд), які дають можливість в першу чергу в житловому секторі сформувати відповідального власника, дати йому можливість взяти відповідальність і починати, маючи облік, управляти своєю власністю. Це той крок, який не зробила України з 1992 року. Це той крок, який зробила будь-яка європейська країна, яка йшла до реформи в енергоефективності. Прийнявши Закон про спільну власність , питання обліку - це першочергове питання управління. І саме ми разом напрацювали Закон про комерційний облік, який дає можливість обліковувати споживання теплової енергії, водопостачання, і таким чином дивитися, що саме можна зробити з того, щоби, зменшивши витрати, зменшити навантаження на українську родину. Також ми рухались в тому, щоби прийняти закон, який буде відповідати 27-й, 31-й європейській директиві, це Закон "Про енергоефективність будівель". Якщо енергетичний сертифікат ми вже давно мали на пральних машинах, на побутовій техніці, то на будинках той сертифікат, який європейські родини мають вже понад 40 років тому, в Україні з'явився тільки минулого року. Завдяки тому, що ми прийняли Закон "Про енергоефективність будівель" ввели можливість його сертифікувати, можливість його аналізувати, провести аудит і надати рекомендації мешканцям що саме потрібно зробити для того, щоби зменшити своє споживання на 40, 60 відсотків. А зараз в нас є результати, коли взагалі зменшується в 3 рази споживання енергії при виконанні заходів енергоефективності. Також це неможливо, коли ми не говоримо про інструменти, які дає держава для того, щоби проводити такі заходи. І разом, спільно з вами, ми прийняли Закон "Про Фонд енергоефективності". Разом з вами ми включили в бюджет України витрати з державного бюджету на "теплі" кредити, і це дало можливість мати фінансовий інструмент для того, щоби рухатись по модернізації нашого житлового сектора. Ну і ще окремо хотів би сказати, що саме закон, який був прийнятий Верховною Радою, "Про житлово-комунальні послуги", нарешті, встановив взаємовідносини між споживачем і надавачами послуг, не перекладаючи ті витрати, які не несуть наші домогосподарства, на плечі домогосподарств за рахунок комунальних підприємств. І тому це одне іще з завдань, тому що сьогодні саме починається договірна кампанія, коли кожен споживач, уклавши договір по постачанню тої чи іншої послуги (або це тепло, або це вода, або це управління будинками, або це благоустрій) має не тільки можливість сплатити за таку послугу, а має можливість запитати, а що саме те чи інше комунальне підприємство дало, в якому обсязі дало ці послуги і якої якості дало ці послуги. Дати можливість зробити перерахунок, якщо послуга була не дана в повному обсязі, дати можливість зробити перерахунок, якщо вона неякісною, і взагалі встановити нормальні взаємовідносини між споживачем і надавачем послуг. Також я хотів би зазначити, що, коли ми починали разом в 14-му році (наступний слайд), то ми бачили, що кількість ОСББ, кількість управлінців, які працювали в будинках, була всього біля 13 тисяч, зараз ми маємо 33 тисячі тільки ОСББ. Це об'єднання співвласників, які мають більшу кількість будинків, ніж їх кількість самих, ОСББ. Ми маємо вже будинків в розмірі десь понад 27 тисяч з управителями, і це дає можливість нам говорити про формування ринку відповідального власника, який готовий не тільки управляти своєю власністю, а готовий модернізувати, готовий її покращувати. І, саме головне, не тільки збільшувати можливість зменшень витрат тепла, збільшувати життя, продовженість життя такого будинку і збільшувати якість життя в такому будинку. Наступний крок, і він є дуже важливий, – це комерційний облік. Неможливо управляти споживанням енергії, якщо у вас списується ваша послуга по нормативах. І тому це рішучий крок по введенню комерційного обліку для того, щоб обліковувати ту послугу, яка подається. Для того щоб сплачувати за отриману послугу, а не нараховану, ми запровадили комерційний облік. І вибачте, що з 2014 року, коли облік теплової енергії будинкової був на 23 відсотки, зараз за 18-й рік ми вийшли і завдання стоїть на протязі 2019-2020 року вийти на 100 відсотків будинкового обліку, який стосується багатоповерхового сектору. Я думаю, що саме цей крок нам дасть можливість починати якісно управляти на рівні домогосподарства, на рівні об'єднання спільних власників. Хотів би ще раз зазначити, що, запустивши програми по енергоефективності, я тут хочу подякувати і нашим міжнародним партнерам, тому що спільно з нами, коли ми запустили три роки тому програму "теплих" кредитів, була запущена програма "IQ energy" від Європейського банку реконструкції і розвитку, яка працює поряд, і вона показала результат дуже непоганий, але зараз буду говорити тільки про "теплі" кредити. "Теплі" кредити, три роки працюючи, показали можливість співфінансувати витрати на будівельні матеріали наших українських родин і дали можливість практично 605 тисячам домогосподарств отримати такі кредити. Ще раз хотів би наголосити, що якщо подивитися 605 тисяч домогосподарств, то я міг би порівняти це з обсягом таких міст, як Рівне, Вінниця, Тернопіль, Житомир. От уявіть, як працює програма, але її ефективність потрібно і далі, і дальше вдосконалювати. Також я хотів би наголосити на тому, що 3 тисячі 362 об'єднання співвласників скористалися такими "теплими" кредитами. Ми запустили спільно з державною програмою "теплих" кредитів ще 140 муніципальних програм, які дофінансовують додатково до державного бюджету також об'єднання співвласників заходи по термомодернізації, і якщо держава фінансувала і давала гранти по 40 відсотків, то муніципальні програми дофінансовують 30, 20, 25 відсотків, щоби підтримати домовласників і зменшити їх навантаження. Також була запущена програма пошуку механізмів, яка стосується більше муніципального сектору, муніципальної програми, але це той механізм, який дає зменшити витрати і навантаження на муніципальний сектор скоротити витрати по таких податках для того, щоб направити їх на заходи енергоефективності. Ще раз хотів би наголосити, цей парламент разом з нашим урядом зробив ті кроки, які не робилися 27 років. Зараз, після того, як прийнятий Закон про енергоефективність будівель в парламенті, ми маємо можливість залучити 43 вищих навчальних закладів до підготовки наших енергоаудиторів. Такі заклади працюють, вони вже сертифікують, вони навчають, вони сертифікують, вони видають посвідчення по двом напрямкам: по сертифікації інженерних мереж і по модернізації огороджувальних конструкцій. І саме я хотів би наголосити, що понад 600 вже енергоаудиторів, які сертифіковані, які працюють і які готові надавати послуги на ринку енергоефективності. І більш ніж 145 сертифікатів вже видано нашим ОСББ, які можуть подивитися, яким чином відбувається практично їх… може відбутися модернізація, в якому стані знаходяться їх будинки. Хочу ще раз наголосити, чому дуже важлива сертифікація сертифікація і аудит. Ми побачили при перших сертифікатах, що два будинки-близнюки, які народження 1965 року, які… один з них практично нічого не робив за роки свого існування по модернізації, а інший поряд будинок, який провів модернізацію, який утеплився п'ятдесяткою пінополістиролом, який поміняв вікна в під'їздах, який вкладав кошти і прагнув для того, щоб зменшити свою енергію, оказалось, що вони знаходяться абсолютно на практично однаковій межі по енергоефективності, практично в класі G. І ця буква G відповідає взагалі всьому класу класу енергоефективності зараз в країні. Тому зараз нам потрібно рухатися до класу А, класу В, класу С, як це відбувається практично в європейських країнах. підтримка від державних інструментів "теплих" кредитів, Фонду енергоефективності повинна дати можливість вийти країні з класу G до класу А найближчими роками. Ще раз хотів би сказати про те, що, запускаючи Фонд Фонд енергоефективності, зараз ми маємо вже понад 300 заявок від ОСББ, запущені перші 15 пілотних проектів. Верховна Рада, прийнявши бюджет на 2019 рік, заклала кошти на співфінансування таких проектів. Наші міжнародні європейські партнери разом з урядом Німеччини створили мультидонорський фонд, який співфінансує саме такі заходи. І саме головне, ми підписали Угоду Україна - ЄС, яка буде допомагати і підтримувати енергоефективність в нашій країні наступні 5 років. Що дуже важливо і на чому я хотів би зупинитися? Прозорість роботи фонду дає нам можливість побудувати ту систему, коли власник може практично проводити заходи і отримувати по грантовій політиці 50, 60, компенсації на таку модернізацію. І це дає ту можливість подивитися, що практично навантаження, якщо ми кажемо про те, що якщо проводиться легкий пакет і проводиться встановлення ІТП, і модернізація загальної площі користування, то… і отримавши 50 відсотків і залучивши муніципальну програму, яка може бути від 20 до 40 відсотків, безпосередньо на домовласника може складати всього 10 відсотків від тих коштів, які необхідні для того, щоб провадити такий захід. Якщо ми кажемо про комплексну модернізацію, то саме пакет, який дає можливість впроваджувати повну модернізацію, компенсувати 50 відсотків. І ще раз хотів би наголосити, це пропозиція від наших європейських партнерів, до 50 відсотків, надавати ще 20 відсотків гранту від мультидонорського фонду для того, щоби в тих будинках, де наші субсидіанти складають відсотків по кількості, отримати додатково 20 відсотків від співфінансування. Таким чином, ми практично даємо мотивацію сьогодні об'єднуватись, впроваджувати енергоефективні заходи, отримувати технічну підтримку, отримувати фінансову підтримку і рухати країну до тої енергоефективності, яка є в будь-якій європейській країні. Ще що я хотів би наголосити: щодо модернізації нашого комунального сектору. Неможливо зменшити вартість рахунку, даже якщо ми будемо зменшувати вартість і обсяг рахунку споживача за рахунок зменшення витрат, якщо не збільшується ефективність наших комунальних підприємств. І зараз я хочу подякувати всім органам місцевого самоврядування, 41 місту, які ведуть модернізацію своїх комунальних підприємств для того, щоби збільшити ефективність таких підприємств, зменшити витрати і зменшити вартість саме тої гігакалорії або того кубометру води, яка покладається практично на нашого споживача. 41 місто сьогодні впроваджує від трьох напрямків проектів до одного. Якщо подивитися, наприклад, на такі яскраві проекти, як в Кам'янці-Подільському, коли практично йде реновація водоканалів, йде реновація систем водопостачання, йде реновація теплопостачання, це місто вводить ще й альтернативну енергетику, на 50 відсотків скоротивши витрати газу на виробництво теплової енергії. В цьому напрямку нас підтримують наші міжнародні фінансові партнери, такі як World Bank, Європейський інвестиційний банк, Європейський банк реконструкції і розвитку. дуже важливо це екологія, очисні споруди, сьогодні розпочався потужний амбітний проект – це модернізація Бортницької станції аерації, - на який японський уряд надав 1 мільярд коштів, і, таким чином, практично ми маємо 40 років кредитну угоду, маємо 15 років канікул і маємо невеличке навантаження щодо повернення цих коштів для того, щоб ми могли зробити таку модернізацію. Хочу ще раз наголосити, перший раз, коли японський уряд відкрив в Україні своє представництво JICA, яке буде в подальшому розвивати проекти за фінансуванням японського уряду, це стосується інфраструктури і портової інфраструктури півдня. Також я хотів би показати, що ми не тільки впроваджуємо проекти, а маємо амбітні проекти, якими можна похвалитися на весь світ. Ви бачите на екрані зараз, я вже говорив про станцію бортницьку… Я хотів би наголосити на тому ж Кам'янець-Подільському, де реалізована технологія Ренкіна, яка є потужною станцією на 45 мегават мегават і яка дає можливість практично сьогодні, скоротивши витрати газу, бути третій в Європі і п'ятій в світі по такій технології, по такій потужності. Також я хотів би сказати, що ми поступово відходимо від споживання вуглеводнів, ми рухаємося до того, щоб залучати найбільше альтернативну енергетику, відновлювальні джерела енергії, і тут ми працюємо над тим, щоб, працюючи над муніципальним сектором, впроваджуючи блочні котельні, які будуть давати тепло, не споживаючи газ. Проект на 10 мегават - найбільша блочна котельня, яка сьогодні працює в Славутичі, і ви пам'ятаєте ту проблему, яка була 2 роки з запуском опалювального сезону саме в місті Славутичі, в зоні спостереження. Тому ще раз, шановні народні депутати, шановний український народ, я хочу ще раз подякувати всім вам за те, що ви не стояли осторонь, за те, що ви брали на себе відповідальність… приймали дуже непрості і дуже амбітні законопроекти. Але ще раз хотів би наголосити, шановний український народ, шановні спільні власники, без вас імплементація цих законів неможлива. Я хочу звернутися і попросити лідерства вашого в тому, щоби впроваджувати заходи енергоефективності, зменшувати рахунки ваших домогосподарств і зменшувати валютне навантаження за рахунок споживання газу для всієї країни. Енергонезалежність… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Отже, колеги, переходимо до виступів від депутатських фракцій і груп до членів Кабінету Міністрів України. Так, запитання. Я прошу провести запис.

Від Радикальної партії до запитання запрошується Олег Валерійович Ляшко. Я прошу уряд пояснити мені і українцям такий парадокс. У Європі ціна на газ знову знизилась і є найнижча за останні 3 роки. А в Україні з 1 червня людям знову на 400 гривень підняли ціну на газ і в липні знову обіцяють підвищити ціни на газ. Поясніть мені, будь ласка, де ж та ринкова ціна, яку ви обіцяли українцям? Чому в Європі ціна знижується, а в Україні зростає? Крім того, ми бачимо заяви уряду, де ви вимагаєте від "Нафтогазу" знизити ціну на газ. Що це за комедія? "Нафтогаз" – державна компанія. Кабінет Міністрів призначає, там статут міняє, керівництво призначає і так далі. Якщо голова "Нафтогазу" Коболєв не виконує команди і не знижує ціни на газ, чому ви з ним контракт продовжуєте, чому ви його не звільните? Чому ви не поставите людину, яка буде виконувати те, що вигідно для країни, для українців і для розвитку "Нафтогазу"? Тобто, коли ви припините грати цю комедію, коли ви знизите реально ціни на газ і коли українці отримають справедливу ціну на газ? Дякую за запитання. Відповідаю як міністр енергетики і вугільної промисловості. Але повинен сказати, НАК "Нафтогаз України" не входить в сферу управління міністерства. Більше того, це достатньо дивна організація, НАК "Нафтогаз України", з якої ми як міністерство профільне не можемо отримати інформацію щодо поставок газу і іншої її господарської діяльності. Прем'єр-міністр України не один раз говорив про те, що ціни, які визначає НАК "Нафтогаз України", не відповідають ринковим. І останнє засідання Кабінету Міністрів України ми зробили зміни до 293 Постанови, де поставили відповідні індикатори, по яких НАК "Нафтогаз України" повинен реалізувати газ населенню. Повинен сказати при виконанні цих індикаторів ціна на газ зміниться в сторону зменшення приблизно десь на 700-800 гривень. Більше того, ми повністю з вами погоджуємося і буквально дві неділі назад я подав на Прем'єр-міністра України якраз те, що ви сьогодні озвучили. Аналізуючи індикатори всіх бірж в Європі, ми подивилися, що ціна на біржах падає, і падає достатньо суттєво: від 220 гривень майже до 160, а на ринку України вони зростають. Я вважаю, що проблема НАК "Нафтогазу" в самому НАК "Нафтогазі України". і зобов'язання України будуть виконані щодо розподілу, коли "Укргазвидобування" буде окремою структурою і буде відповідати за видобування, коли те, що проводить уряд про виділення оператори системи, буде виділення, от тоді НАК "Нафтогаз" буде займатися тим, чим він повинен займатися – бути одним із багатьох дилерів, дилерів, які працюють на ринку України. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Від "Блоку Петра Порошенка" Куренной Володимир передає Голубу слово для запитання. Будь ласка. Дякую щиро. Владислав Голуб, 197 виборчий округ, Черкащина. Шановні представники уряду, я не бачу міністра освіти, у мене запитання було б до міністра освіти, задаю відповідно до представника Міністерства освіти і науки. Постійно працюю у себе на окрузі і зокрема відвідую дошкільні навчальні заклади. Так от, уже 4 роки вихователі постійно жаліються на те, що вони жодного разу не отримували осучаснення своїх зарплат на фоні того, що педагогічні працівники в школах педагогічні працівники в школах вони отримують підвищену і осучаснену зарплату. Скажіть мені, будь ласка, які кроки буде робити уряд для того, щоб осучаснити і дійсно покращити дуже важку працю вихователів дошкільних навчальних закладів, які опікуються нашими з вами дітьми? Дякую щиро за відповідь. Шановний пане Голово, шановні народні депутати! Перше. Є чітка програма щодо мотивацій і змін по питанню, яке ви дали. Але конкретно дасть відповідь Карандій Вадим Анатолійович, заступник міністра. Доброго дня! Міністерство освіти цю проблему знає, ми над нею працюємо. І сподіваюся, що спільно із Міністерством фінансів при підготовці пропозицій до бюджету 2020 року відповідні пропозиції будуть внесені щодо підвищення рівня заробітної плати. Дякую вам. Від "Самопомочі" до запитання запрошується Сотник Олена. 10:32:49 СОТНИК О.С. Дякую. Олена Сотник, фракція "Самопоміч". У мене питання до Міністерства внутрішніх справ. Звичайно, перше – риторичне: ви випробовуєте терпіння суспільства? Скажіть, будь ласка, як збирається МВС реагувати на рішення начальника поліції? Він обіцяв звільнити очільника Київської області пана Ценова, замість цього він його призначає зараз начальником поліції операції Об'єднаних сил. Таким чином, по-перше, він не несе і жодної відповідальності, він ще і отримує підвищення і індульгенцію. Ви що, хочете, щоб тут, в Києві, зараз знесли МВС і Національну поліцію? Скажіть, будь ласка, що з цього приводу збирається робити міністр внутрішніх справ? Чи збираєтесь ви якимось чином реагувати на це беспредел? Дякую вам за запитання. Міністерство внутрішніх справ візьме вашу заяву до контролю, і потім я вам доповім.

Прошу передати слово Одарченкові. 10:34:11 ОДАРЧЕНКО Ю.В. Фракція "Батьківщина", Одарченко. У мене запитання до віце-прем'єра Зубка. Шановний Геннадій Григорович, на Херсонську область з державного бюджету виділено майже 500 мільйонів на мостоперехід. мені дивно, що ніхто з Кабміну абсолютно не контролює освоєння цих грошей. Порушено дві кримінальні справи, і де заарештований начальник Кукса. Проведено роботу вже на 300 мільйонів начебто, а об'єкту зовсім не видно. Я взагалі здивований, яким чином була постанова Кабміну, яка дозволяє авансувати 200 мільйонів гривень, не отримуючи жодного акту виконаних робіт? Це кормушка і очаг корупції в Херсонській області. Я вас дуже прошу через фінінспекцію, через органи ДАБІ проведіть там фундаментальну перевірку, і люди, які стоять за цією корупцією, мусять понести відповідальність. ЗУБКО Г.Г. Шановний народний депутат, я думаю, що це спільна наша робота, щоб перевірити дійсно витрачання коштів на цьому мостовому переході. Якщо кошти там виділені, просто питання інфраструктури, ну, не попадає в перелік моїх обов'язків. Але з точки зору ДАБІ ми направимо туди перевірку по запиту народного депутата і перевіримо цю роботу. Дякую.

Я хочу проінформувати, що є така дорога Нікополь-Дніпро Р73. Ну, правда, дорогою її неможливо назвати, бо люди їдуть 3-4 години, щоб добратися до обласного центру. І красується класна табличка: "У рамках урядової програми капітальний ремонт 2018-2022". Табличка є, толку немає. Всі мешканці, які живуть в Нікополі, Покрові, в Нікопольському районі, в Токмаківському районі - це 350 тисяч людей, які кажуть, що "ми живемо на острові, ми не можемо добратися до обласного центру". Є всі тендера. Є паспорта дороги. Не хватає тільки фінансування. Я пропоную, щоб при перерозподілі коштів уряд це питання враховував, бо це питання не моє, а це питання 350 тисяч людей, які не можуть добратися до обласного центру. Шановний пане народний депутат, хочу сказати, що питання уряду, прем'єр-міністра щодо дорожніх інфраструктур, капітальних ремонтів мосту і побудова нових - це є дуже актуально. За всі останні роки, декілька, десятиліть ці питання не були ні поставлені, ні вирішувались. Завдяки формуванню трирічних програм щодо інфраструктури відповідно уряд прийняв програму. І ця програма разом і спільна з комісією народних депутатів, яку ми вже за останніх півтора місяці проводили для моніторингу тричі, розглядалась і вчора. Я надаю слово Лавренюку Юрію. Будь ласка. Дякую. Шановний пане народний депутате, буквально вчора про цю дорого, про яку ви говорите, під головуванням Степана Івановича відбулась комісія по розгляду державних інвестиційних проектів. ця ділянка дороги вчора була схвалена одноголосно про виділення, затвердження фінансування. Міністерство фінансів підтримало нашу ініціативу. Як ви кажете, проект є, тендер проведено, вчора було прийняте відповідне рішення. Воно буде оформлене належним чином, і я переконаний, що в найближчий час роботи на тій ділянці дороги розпочнуться. Доброго дня! Сергій Сажко, 59 виборчий округ. Степан Іванович, в мене питання по шахтарям. Ми учора внесли в порядок денний законопроект 10307, але, тому що йдуть маніпуляції у Верховній Раді, ми ж ідемо всі на вибори, ми зайшли в розгляд Виборчого кодексу. Тому цей закон, мабуть, не буде прийнятий цією каденцією Верховної Ради. У мене питання. 295 мільйонів, які були виділені Кабміном в середу, коли шахтарі їх отримають на рахунки? Та коли буде прийнята все-таки програма по розвитку вугільної галузі? Тому що такі точкові вливання, вони нічого не дають, потрібно її розвивати, і тоді шахтарі все-таки самі собі зароблять на заробітну плату. Дякую. Шановні народні депутати, хочу сказати, що вугільна промисловість – це дійсно є одна з базових галузей національної економіки України. Хочу сказати, що ціна і ефективність і ринок залежить від В Україні на підконтрольній території станом на 01.01.19-го року запаси вугілля експлуатує 33 шахти загальною виробничою потужністю 11,7 тонн. Шахтний фонд у галузі вкрай є застарілий, і знос основних фондів на 01.01.19-го року є 61 Хочу сказати, що у підпорядкуванні Міненерговугілля тільки є одна шахта – це 3 відсотки, - працює менше 30 років з початку вуглевидобутку.

Хочу сказати, що державний сектор вугільної галузі України знаходиться в критичному стані. Прем'єр-міністр, комітети Верховної Ради відповідного напрямку і неодноразово заслухали питання щодо технічного переоснащення галузі. Починаючи з 2013 року, фінансування технічного переоснащення відповідно не проводилось. Більш конкретно по даному питанню надасть слово ще міністр Насалик. Дякую. Дякую за запитання. Тим більше, що ми з вами постійно працюємо у напрямку вугільної галузі. Питання перше. Ще в 2017 році прийнята програма про розвиток вугільної галузі, і під цю програму були передбачені відповідні кошти. Хочу підтримати Степана Івановича, без модернізації результату не буде ніякого, і за 5 років у модернізацію не вкладено жодної копійки. Тому, шановні друзі, не можна працювати відбійними молотками, коли працюють механізовані комплекси. Що ми робимо зараз. От ви задали запитання по 295 мільйонах. От ми гроші з модернізації, які передбачені, і це ми забрали кошти з Лисичанська, із "Південнодонбаської № 3", направляємо на заробітну плату, знову наступаємо на ті граблі, які були завжди. Тому ці 295 мільйонів прийняті, ці кошти, на Кабінеті Міністрів України. Зараз проходять погодження у Міністерстві фінансів і або сьогодні, або в понеділок вони будуть направлені шахтарським колективам. Хочу окремо сказати по законопроекту, який якраз Михайло Леонтійович направив у Верховну Раду: щодо модернізації і виплати заробітної плати. Я би дуже просив народних депутатів, щоб цей законопроект був прийнятий, інакше достатньо складна ситуація буде в шахтарських колективах. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Від "Народного фронту" Єленський. Включіть мікрофон. Дякую, Андрій Володимирович. У мене питання до міністра культури. Одним з незаперечних досягнень реформ у гуманітарній сфері є реформа освіти взагалі і реформа мистецької освіти зокрема. Я вважаю, що це надзвичайно важлива інвестиція не просто у майбутнє, а й у глобальну конкуренцію за світ. тому до мене звертаються батьки, звертаються педагогічні колективи, які говорять, що на місцях в багатьох областях, в десятках областей гальмуються ці реформи. До того ж якісь жуліки починають їх торпедувати і в самому Києві, і Міністерство культури, на їхню думку, не надає достатньо опору для захисту цієї реформи.

На питання буде відповідати перший заступник міністра культури пані Світлана Фоменко. 10:43:55 ФОМЕНКО С.В. Добро дня! Дуже дякую за запитання. Дійсно, ми теж вважаємо, що реформа мистецької освіти – одна з найуспішніших за цей уряд. І що ми зараз робимо? В першу чергу, ми проводимо фокус-групи, і вже розпланували, що щотижня наші представники-комунікатори будуть їздити регіонами і мати зустрічі як з представниками місцевих органів влади, зокрема управлінь культури, відповідальність за провадження цієї реформи, так і з представниками мистецьких шкіл, педагогами, а також батьками, що дуже важливо. По-друге, 19 числа в стінах міністерства пройде фокус-група, яка буде покликана на те, щоб знайти компромісне рішення і налагодити діалог з тими, хто ще не готовий до цієї реформи. Чому вона іноді на місцях погано впроваджується? По-перше, це брак обізнаності, і ми це розуміємо. По-друге, дуже часто це нехватка, скажімо так, кадрового і людського потенціалу для впровадження такої реформи. Але я думаю, що в найближчі кілька місяців ми повністю проведемо всю роз'яснювальну роботу і роботу в фокус-групах, щоб ця реформа не гальмувалася. Дякую. Дякую. І заключне запитання - від групи "Воля народу" Шахов. І потім будуть запитання від народних депутатів. Будь ласка. Шахову включіть мікрофон. Подивіться, чи карточка є. Бо бачите… С.В. Сергій Шахов, політична сила "Наш край". Шановний Степане Івановичу, зверніть, будь ласка, увагу, вже травень закінчився, почалося літо, дощі ідуть, дороги в Луганській області як не робилися, так і не робляться: поточний ремонт, ні ямковий ремонт. І за це, за центральні дороги відповідає саме уряд. В даній ситуації фермерські господарства, малий та середній бізнес дуже схвильовані. По-друге, трансбезпека, яка відповідає за автівки з вантажем, теж сьогодні відсутня: ні голови, ні роботи. Зверніть на це увагу. Вантаж по 60 тонн іде по розчавленим і так дорогам. Ті, хто будують сьогодні прозрачну ту стіну на кордоні, везуть нібито щебінь і розчавлюють дорогу взагалі. це Троїцький район, це Білокуракинський район, це Міловський район, це Сватівський район, Новопсковський район, Станично-Луганський район… сьогодні опинилися практично в біді. Будь ласка, зверніть на це увагу і дайте відповідь: коли почнеться ремонт доріг в Луганській області? Тендери ще взагалі не проведені. Шановні народні депутати, це питання є дуже актуальне сьогодні і для Донецької, і для Луганської, і в цілому для сходу України, щодо інфраструктурних проектів. Колись, коли проводили ямкові ремонти, вони не давали не тільки ефекту, а збільшення навантаження на інфраструктуру, руйнували і основу дороги. По вашому запиту, який ви давали минулий раз і була розмова, була проведена суто нарада спільна міжміністерська, включаючи питання інфраструктури і питання ремонту і взагалі стратегічного розвитку доріг у нас на сході України. І було прийнято три важливих рішення. Рішення перше, що спільне засідання, яке ми провели, визначило план на 3 роки і буде внесено в стратегічний план фінансування, включаючи 20-й рік. Рішення друге: виділено необхідність капітального ремонту для сприяння нормального ведення і переміщення, і збільшення вантажопотоку. вантажопотоку. І третя позиція. Вчора на засіданні, де 8 чоловік, депутатів народних бюджетного комітету, разом із міністерствами підтвердили пріоритетність вкладення коштів у Луганській області. Разом із тим, інформую, що неякісне використання коштів і нецільове сьогодні порушено декілька кримінальних справ. Це теж було ваше звернення, і ви це знаєте. Другий блок вашого питання: щодо трансбезпеки. Ми це питання адресуємо зараз Міністерству інфраструктури, а реально – керівнику трансбезпеки, який приймає ваш депутатський запит. Дякую. Дякую, колеги. Отже, переходимо до запитань від народних депутатів України. Прошу приготуватись до запису, хто має намір дати запитання до уряду. І прошу включити систему запису.

Німченко Василь Іванович, будь ласка, передає Шуфричу. Ой, Шурмі, вибачте, будь ласка. Передає Ігорю Шурмі слово. І я приношу вибачення своє. 10:49:32 ШУРМА І.М. Андрій Володимирович, нам ще лишилося 3 тижні один одному вибачати, так що я вам прощаю це. В мене є звернення до представників Кабінету Міністрів. Світовий банк Україні на реформу охорони здоров'я виділив 214 мільйонів доларів. Якщо сказати, перевести на гривню - це є 6 мільярдів гривень. За те, що своєчасно не використані ті кошти на реформування охорони здоров'я уряд України сплатив 100 мільйонів гривень штрафу. І ви сьогодні питаєтеся знайти гроші і кажете, що грошей нема то на одну, то на іншу річ. 100 мільйонів штрафу за несвоєчасне виконання програми по реформуванню охорони здоров'я. Запитання. хто конкретно понесе відповідальність за цей злочин? Міністерство економіки, яке теж є дотичне до використання, чи Міністерство охорони здоров'я? І хто конкретно з персоналій буде нести за бездіяльність відповідальність? Веде Шановний пане народний депутате, шановний пане Ігор, хочу сказати, що загалом станом на червень Мінекономрозвитку зареєструвало 425 діючих проектів міжнародної технічної допомоги загальною кошторисною вартістю 5,7 мільярдів доларів США в стані реалізації.

Швейцарія – 10 і ряд інших країн. Безпосередньо за технічну допомогу в напрямку охорони здоров'я відповідає, і за політику використання, Міністерство охорони здоров'я. Дякую. Доброго дня. Шановний пане Ігорю, я хочу сказати про те, що, власне, все, що стосується кредитів Світового банку, в Міністерстві охорони здоров'я має центральний компонент, і все, що стосується регіональних компонентів, реалізації регіональних проектів. Не все так складно, як ви розповідаєте з точки зору опозиційного політика. Хоча ми як уряд розуміємо, що критика опозиційних політиків, вона, звісно, корисна є для того, щоб стимулювати роботу уряду і зокрема міністерств як центральних органів виконавчої влади. Зокрема, хочу сказати про те, що, звісно, є персонально відповідальні люди як в міністерстві, так і зокрема відповідальні за конкретні проекти. І якщо по якомусь з конкретних проектів у вас є конкретні запитання, то прошу у встановленому порядку звертатись відповідно до нас. Ми готові надати всю інформацію, яка стосується тих питань, які ви задавали. Щодо реалізації центрального компоненту і тих проектів, які реалізовуються на місцях, на сьогоднішній день іде все згідно календарного плану і ми не бачимо якихось відхилень в цьому напрямку. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо вам. Будь ласка, наступне запитання – Соловей Юрій. Юрій Соловей, 89 виборчий округ, Гуцульщина і Покуття. Шановний Степан Іванович, я звертаюся до вас у зв'язку з критичною ситуацією, яка склалась на Західній Україні і на моєму окрузі в результаті проливних дощів та затоплення частини території. Я хочу вас проінформувати, що за останній тиждень величезні збитки, в багатьох випадках це критична ситуація, відбулись в результаті злив та проливних дощів в місті Косів, в Заболотові, у Вербовці, в Смодній, в Пістані, в Городі і Бабині. Станом на цю хвилину, належної, на жаль, я змушений констатувати, реакції немає. Я прошу вас, Степан Іванович, невідкладно, якщо це можливо, провести виїзне засідання уряду або комісії у надзвичайних справах. І крім того, я прошу виділити кошти з резервного фонду для ліквідації цих багатомільйонних збитків, спричинених проливними дощами на Західній Україні. Крім того, хочу відмітити, що в результаті… Я тільки хочу, Степан Іванович, хочу також привернути увагу, що в результаті повеней зруйновано ряд мостів в Верховинському районі, які взагалі унеможливили варіант добирання до сіл. Прошу невідкладної реакції уряду по вище викладених питаннях. Дякую. Я хочу подякувати вам за запитання. Воно є, дійсно, важливе. Питання щодо наслідків ускладнення погодних умов на територіях стосується і Івано-Франківської, що ви говорили, і Тернопільської, і Львівської областей, і Закарпаття, і Кіровоградської області, і Вінницької, і Херсонської. На сьогоднішній день питання відповідає трьом категоріям. Категорія перша – це служба надзвичайної ситуації регіональна, яка визначає рівень і проблематику термінового надання допомоги, визначення складних рішень, які вирішуються на базі заключення акту ДСНС і передаються у відповідні міністерства. Це і Міністерство енергетики, Міністерство пана Геннадія Зубка, міністерства, які займаються безпосередньо і таборами відпочинку дітей, і інші. Тобто ми вивчаємо ту ситуацію і ведемо відповідно не тільки статистику, а дію на зворотній варіант. Станом на сьогодні, хочу вам сказати, що проаналізовано всі області, про які я вам сказав, визначено в трьох областях 224 господарства, включаючи декілька десятків, а реально 41 житловий будинок, також визначено питання щодо 20 господарств і залучено в особистий склад ДСНС декілька сот чоловік і техніку, яка працює безпосередньо в кожній області. І третє. Підтоплення житлових будинків, які носять аварійний характер, надається відразу термінова допомога. Я би подякував Міністерству фактично і житлово-комунального господарства, і ДСНС за те, що вони активно беруть участь, включаючи і рівень на області. Станом на сьогодні більше 3 тисячі працівників задіяно в тих проблемних наслідках, які ускладнили сьогодні погодні умови. Залишаються на сьогодні ще знеструмленими… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо. І, будь ласка, наступне запитання пану… (Шум у залі) Ще хвилину, будь ласка. Залишаються сьогодні ще знеструмлені 8 населених пунктів. Хочу сказати, що для відкачування води ДСНС залучило максимально техніку, людей особового складу. Створено резерв сіл в кількості необхідній в кожному регіоні. Прем'єр-міністр на особистому контролі тримає дане питання по галузі інформації того чи іншого міністерства, яке зачіпає проблематику. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо. І, будь ласка, Борислав Береза, ваше запитання. 10:57:30 БЕРЕЗА Пане Степан, 17 травня в цій сесійній залі на "годині запитань до Уряду" я звернувся до пана Гройсмана і запитав його, що відбувається з відкликанням листа Мінфіну, на підставі якого працюють майже всі незаконні гральні заклади на вулицях України. Коли я звернувся до нього, він сказав, що він нічого про це не знає і запитає міністра фінансів України. Після того пройшла велика кількість діб. Ну, дивіться, сьогодні вже 7-е, але червня. Пан Троян, який знаходиться, підтвердив, що саме на підставі цього листа правоохоронці не можуть закривати гральні заклади. Гроші йдуть у кишеню підприємцям, які не сплачують податки, люди разоряются, там взагалі разрушаются сім'ї. Я не бачу ніяких дій з боку Кабінету. Хочу запитати: за 20 діб що змінилося? Хтось дізнався про цей лист? Якось відізвали його? Чи всі чекають, коли розпустять парламент і взагалі переберуть уряд - і тільки тоді начнутся якісь рухи? Дякую вам. Шановний народний депутати, шановний колего, хочу сказати, це надзвичайно важливе питання тіньової, і не тільки економіки, а проблеми соціального характеру для наших дітей, і молодих дітей. Було дано доручення Прем'єр-міністра України, проведена одна оперативна нарада, де були залучені Міністерство внутрішніх справ, Міністерство фінансів і окремі підрозділи, які контролюють даний аспект на місцях. Станом на сьогодні є дві площини. Площина перша – це зміна законодавства, яке вносили ми протягом трьох років, і воно на сьогодні не внесено навіть в сесійну залу. І другий аспект - це питання правоохоронної системи відреагувати на місцях, відповідно і надання ліцензій, і іншого блоку. Якщо взяти щодо тіньового бізнесу в даній галузі, це сотні мільйонів доларів сьогодні, які працюють в тіньовому бізнесі. Я доповім Прем'єр-міністру про продовження вашого запитання. І конкретну відповідь ви отримаєте до середи, до уряду України. Дякую. Дякую. Будь ласка, наступне запитання - народний депутат Рябчин. Рябчин. Рябину мікрофон увімкніть. Будь ласка. Доброго дня. Олексій Рябчин, "Батьківщина". Питання до Геннадія Григоровича. "Батьківщина" завжди підтримувала всі закони, спрямовані на енергоефективність, на "зелений" на розвиток, на екологію, навіть будучи в опозиції. До вас питання. Юлія Володимирівна не однократно закликала уряд подати Бюджетну резолюцію. І ми не бачимо, скільки коштів. Мені цікаво, скільки коштів буде наступного року спрямовано саме на енергоефективність? Тому що кожного року ми вибиваємо більше грошей на енергоефективність, а уряд спрямовує більше на субсидії. Хочеться дізнатися, скільки ви відстояли грошей на енергоефективність. Це перше запитання. А друге запитання, я не знаю, або до пана Кубіва, або до пана Кістіона, стосовно "Нафтогазу". Ситуацію, про яку ми дізнаємося з преси і з тих людей, які працюють в "Нафтогазі", просто називається таким модним словом - "преддефолтне", або "дефолтне". Тому що у "Нафтогазу" немає грошей розрахуватися з новим кредитором – це держава. У "Нафтогазу" немає грошей для того, щоб закачувати газ у сховища. У "Нафтогазу" є борги. Не зростає добича. І мені здається, що питання вирішиться, або коли уряд піде, або коли керівництво Дякую. Шановні народні депутати, ну, хочу сказати, що спільно з вами моя команда, команда народних депутатів працювали над законами і над наповненням від державного бюджету саме і Фонду енергоефективності, і "теплих" кредитів. Ми продовжуємо наполягати на тому, що реформа енергоефективності – це найбільш ефективне вкладання держави саме і інвестиції в енергозбереження і зменшення витрат. І тому ми подали на Бюджетну резолюцію таку ж саму пропозицію, що фінансування в розмірі 2 мільярдів щорічно на енергоефективність. Що дуже важливо, що субсидії, які витрачаються сьогодні на домогосподарства, завдяки рішенням уряду, сьогодні монетизовані і дають можливість саме при впровадженні енергоефективних заходів, повертаючись в домогосподарства, співфінансувати заходи енергоефективності. Перший раз, коли країна дала можливість витрати щорічні в розмірі від… якщо ви пам’ятаєте, було і 79 мільярдів субсидій, в цьому році закладено 55, дають можливість їх реінвестувати безпосередньо в енергоефективність. Тому цей напрямок ми будемо продовжувати. І я думаю, що безпосередньо цей парламент і наступний парламент буде на цьому також продовжувати свою роботу. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо вам. І, будь ласка, пану Кістіону.

Я думаю, що завдячуючи, в першу чергу, рішенням уряду, починаючи з 2016 року "Нафтогаз" став прибутковою компанією. Якщо проаналізувати ефективність використання фінансових ресурсів по НАК "Нафтогазу" і те питання, яке піднімається на сьогоднішній день, про дефіцит фінансових ресурсів на закупівлю газу в період найнижчої ціни, я думаю, що це питання, в першу чергу, до менеджменту креативного НАК "Нафтогазу", який очолює більше 5 років компанія, компанія прибуткова. Де фінанси? Якщо подивитися скільки тільки фінансових ресурсів витрачається на утримання апарату, то з 2016 року ці кошти збільшились в 10 раз. Якщо було 800 мільйонів, то тільки на апарат управління у вигляді заробітної плати витрачається більше 3,5 мільярдів. То відповідь відкривається досить просто. Я думаю, що відповідати по цим питанням повинен в першу чергу менеджмент: де взяти гроші, через які процедури і так далі. Я вам скажу більше, що протягом останніх трьох років компанія НАК "Нафтогаз" не затверджує фінансовий план, тобто працює без фінансового документу. Я думаю, що тут є питання, над якими потрібно працювати і народним депутатам, і правоохоронним органам, і дати відповідь на всі ці питання. Дякую. Степан Іванович, дуже нервують депутати. Депутати нервують, щоб встигнути задати запитання. Ми вам дамо 10 хвилин підсумувати все потім, після запитань. Ну, скільки захочете. Будь ласка, наступне запитання - народний депутат Гудзенко. І, уряд, вкладайтесь у 2 хвилини, щоб було більше запитань. Будь ласка, Гудзенко Віталій, 92 виборчий округ. У мене два простих, але чітких запитання, і хочеться почути на них відповідь. Це питання по 92 виборчому окрузі і питання по всій країні. Коли припиниться закривання поштових відділень, особливо в сільській місцевості? Хіба ці старенькі люди не заслуговують на те, щоб їм до хати принесли пенсію? Але хочеться почути відповідь і не перекладати знову на менеджмент чи ще щось на інше, для цього великих коштів немає. вже 4 роки веду переписку з урядом, із усіма міністерства, з Міністерством екології, 4 цілих роки, у мене шість томів переписки. Є таке місто Узин, Узинська об'єднана територіальна громада, там просто екологічне лихо. На сході йде війна, а у нас, 75 кілометрів від Києва, просто реально гинуть людей. Але хочеться почути відповідь уже конкретну, а не просто переписки. Дякую ще раз. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, народний депутат Савка. Ой, вибачте, відповідь. Відповідь зараз, шановні колеги.

Керівництво "Укрпошти" приймає рішення по оптимізації цих відділень, тому що має програму розвитку мобільних пересувних поштових відділень, які можуть перекривати одне, там, декілька сіл, і жоден пенсіонер не залишиться без доставки пенсії чи без доставки будь-якої поштової кореспонденції. Я ще хочу сказати, це питання є дуже важливе. І перше питання по Чернігівській області ставив Валерій Ляшко. І ми зустрічалися щодо поштових відділень, включаючи виїзне засідання. Тоді чітко поставити питання щодо незакривання поштових відділень і підтримку, але провести відповідну реорганізацію відділень поштових, які дозволяють максимально втримати незбиткову діяльність. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка, народний депутат Савка, ваше запитання. Дякую. Вельмишановна пані голово, народні депутати, члени уряду, народе України! Шановний пане віце-прем'єр-міністр нашої держави України Степане Івановичу! Прошу вашої уваги в наступному: допомогти у вирішенні питання електроустановок для будівництва спортивного комплексу, який буде розташовано за адресою місто Київ, військове містечко 161, військової частини А3628. Звертаю вашу увагу, що керівництво військової частини А3628 неодноразово зверталося до Київобленерго з проханням сприяти у приєднанні електроустановок для будівництва, але отримували тільки негативну відмову. Я хочу підкреслити, що у 2016 році військова частина А3628, яка сформована військовому містечку 161,, вона була сформована на одних руїнах. Командування військової частини та особовий склад не тільки спромоглися відновити інфраструктуру, але ще в даний час виконують і виконували бойові завдання, захищаючи нашу державу від окупантів… хто на передовій, так і тих, хто працює у нас в тилу. Друге, питання, яке ви задали, - це питання щодо виконання ліцензійних умов. Це суто компетенція є НКРЕКП. Третє. Я прошу дати запит народного депутата, ми цей запит візьмемо на контроль, передамо НКРЕКП і дамо чітку відповідь по даному місцю підключення щодо військової частини. Воно повинно бути зроблено негайно, якщо нас чуєте, НКРЕКП. Буквально вас проінформуємо

Дякую. контролюючим органам і від себе звернутися стосовно, на мою думку, нецільового використання 36 мільйонів гривень, які згідно інформації руху "ЧЕСНО", було витрачено на рекламу уряду України, який чомусь хтось назвав "урядом Гройсмана". І ми бачимо, що Прем’єр-міністр іде на вибори, щоб перевірити, чи не є питання зловживання і злого умислу використання коштів, які потім переходять фактично в політичну рекламу діючого Прем’єр-міністра України. Це звернення. А запитання просте. Вчора парламент, на жаль, не проголосував закон 10357 стосовно того, щоб відновити для малих користувачів - встановлювачів сонячних електростанцій. У мене прохання, щоб ви зі свого боку ініціювали позачергове засідання Верховної Ради. Ми будемо починати збір підписів народних депутатів. І Голову Верховної Ради я закликаю зібрати, щоб наступний тиждень теж був пленарний, щоби ми якомога швидше розглянули поправки до Виборчого кодексу і ще цим скликанням встигли прийняти такі важливі законопроекти, як 10357. Чи підтримуєте ви цю ініціативу і чи можна… Веде

Питання щодо сесійності чи несесійності наступного тижня – це рішення лежить в площині Верховної Ради. Але ми завжди підтримували, підтримуємо гарну співпрацю з Верховною Радою. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Німченко. Німченко, ваше запитання зараз до уряду. Пане Німченко! Ваш мікрофон включений. Скажіть, пане Ігорю, Німченкові, що мікрофон його включений. 11:11:10 Дякую. Ну, перше, повинен сказати вам, що, напевне, такої співпраці між профільним комітетом Верховної Ради і паливно-енергетичним міністерством, напевно, не було за всі 28 років незалежності нашої держави. Тому повинен сказати, що міністерство підтримує рішення комітету, але це рішення находиться в площині Верховної Ради України. Я повністю з вами погоджуюся, що позачергове засідання було б доручне. Прийняття не тільки поправки до закону згідно індивідуальних СЕС, СЕС, але і шахтарів, про що я вже говорив на початку сьогоднішнього засідання. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Тепер, будь ласка, Німченко. Включіть мікрофон. Я хотів би все-таки ще раз запитати і, мабуть, востаннє. Тут зібрався Кабінет Міністрів, я хочу все-таки почути, як справи відносно розслідування кримінально справи стосовно бригади, чи ОПГ, Коболєва і членів уряду. Тут сьогодні звучало про те, що Кабінет Міністрів є власником акцій Укррефт… і газу. Скажіть, будь ласка, на якій же підставі вже появилась там приставка "приватна", приватна організація? Що це робиться на очах у людей? Якщо ви вже підлеглі Коболєва, так і скажіть, люди вам поможуть, що Коболєв управляється департаментом США і МВФ, які вивели з-під контролю пана Насалика. І тому я хотів би почути відповідь, як продвигається… 30 секунд, будь ласка. НІМЧЕНКО В.І. …чи вже визивали на допрос, на допит, чи ні, стосовно цієї кримінальної справи, перш за все пов'язаної з тим, що під видом премій були викрадені мільйонні кошти? Перше питання. Функціонування "Нафтогазу України" відбувається згідно законодавчої бази і Закону "Про акціонерні товариства". І це є підтвердження реєстрації Міністерством юстиції. Відносно питання щодо слідства, прошу дати депутатський запит. І уряд не відповідає за ведення слідчих дій. Дякую.

Степан Іванович, я хотів би звернутися до вас як до віце-прем'єра. У нас цієї ночі на території Богуславського району в місті Богуславі під час, як-то кажуть, стихійного лиха згорів дах у церкви, біля базару у місті Богуславі. І дуже велику частину територій по селах затопило і повимивало городи і тому подібне. Велике прохання, якщо можна, взяти на контроль це питання і розглянути питання стосовно надання постраждалим відповідної матеріальної допомоги. Дякую. Ми візьмемо це питання на контроль в рамках наслідків ускладнення погодних умов на території України, про що я говорив. Ми дане питання включимо до вас. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. І заключне слово хвилини – Степан Кубів. Будь ласка. 11:14:41 КУБІВ С.І. Шановний Андрій Володимирович, шановні народні депутати, перш за все хочу подякувати вам за Закон про так званий промисловий безвіз, де вчора 230 голосів ви прийняли в другому читанні. Хочу сказати, що адаптація українського законодавства в частині технічних регламентів і оцінки до законодавства Європейського Союзу – це уникнення покладання додаткового і зайвого регуляторного тягаря і перш за все виконання цієї угоди відкриває доступ доступ української продукції на міжнародні ринки. Я хочу подякувати і комітету Андрія Іванчука, Віктора Галасюка за ту спільну роботу, яку ми провели за останній рік. Друге. Я хотів би також, пане Андрій Володимирович, подякувати за законопроект 8370 щодо реалізації цілей реформування Збройних Сил України, де визначено забезпечення максимальної взаємосумісності Збройних Сил зі збройними силами держав-членів НАТО шляхом запровадження стандартів. Колективна безпека України – це безпека кожного українця, кожного громадянина. Слава Україні! Дякую вам. Парламент вчора дійсно прийняв 12 рішень: 8 законів - в цілому, 2 - за основу, 2 постанови. І це великий успіх нашої спільної роботи, нашої співпраці. Тому я дякую і вам за спільну роботу. Бажаю уряду успіху і роботи в цей непростий для країни час, і до зустрічі. Дякуємо вам. "Година запитань до Уряду" завершена. Колеги, теж хочу вам повідомити, що сьогодні у Верховній Раді України розпочинається Х Сесія Міжпарламентської асамблеї Верховної Ради України, Сейму Литовської Республіки та Сейму і Сенату Республіки Польща. Це один з найважливіших наших міжнародних заходів з найближчими сусідами і союзниками, що підтримували нас в найтяжчі часи. Міжпарламентська асамблея Україна–Польща–Литва – це той майданчик, той майданчик в нашому регіоні, який дає для України великий простір. І, власне, Польща і Литва найбільше підтримують шлях України в ЄС і шлях України в НАТО. І сьогодні, і завтра разом з парламентськими делегаціями з Литви і Польщі ми будемо спільно працювати над питаннями безпеки, економічної співпраці, розвитку демократії. І я запрошу всіх народних депутатів до участі в Міжпарламентській асамблеї Україна–Польща–Литва. Бажаю всім плідної роботи задля успіху і процвітання наших народів. А зараз для оголошення запитів я передаю слово для виступу Перший заступник Голови Верховної Ради України ГЕРАЩЕНКО І.В. 11:17:41 ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую дуже, шановний пане Андрію. Шановні колеги, дозвольте поінформувати вас, що до Апарату Верховної Ради України надійшло 165 запитів народних депутатів України. Серед них є кілька, спрямованих до Президента України. Тому я дуже прошу не виходити зараз із сесійної зали. Тому що запити, які депутати просять спрямувати до Президента, вимагають, як ви знаєте, нашого голосування. Отже, я ставлю на підтримку запиту до Президента України запит Тетяни Ч орновол до Президента України про скасування Указу Президента України №304/2019 про призначення Андрія Богдана Главою Адміністрації Президента України, як такого, що порушує вимоги Закону України "Про очищення влади". Шановні колеги, прошу визначатися. Колеги, у нас іде голосування – підтримка запиту до Президента України. За-25 Немає потенціалу. Наступний запит. Ірини Сисоєнко до Президента України щодо оголошення 2020 року – Роком державної підтримки пацієнтів з рідкісними (орфанними) захворюваннями. Шановні колеги, я прошу підтримати цей запит до Президента.

Колеги, я переходжу до оголошення інших запитів, які надійшли до президії. Отже, Тетяни Чорновол до Глави Адміністрації Президента України щодо дотримання вимог Закону України "Про очищення влади" в Указі Президента України № № 304/2019 "Про призначення Андрія Богдана Главою Адміністрації Президента України". Віктора Развадовського до тимчасово виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я України, голови Житомирської обласної державної адміністрації щодо виділення коштів Андрію Сизухіну, мешканцю села Ліщин Житомирського району Житомирської області, на трансплантацію кісткового мозку його синові Миколі 2005 року народження. Віктора Развадовського до тимчасово виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я України, голови Житомирської обласної державної адміністрації

хто вбив Героїв Небесної Сотні та коли винні будуть притягнуті до кримінальної відповідальності. Надії Савченко до Прем'єр-міністра щодо цілеспрямованого геноциду українського народу шляхом встановлення тарифів на комунальні послуги, що неможливі для сплати більшістю населення України, а також економічною політикою Уряду України в останні п'ять років. Сергія Шахова до Державної фіскальної служби України, Київської міської митниці Державної фіскальної служби України щодо встановлення термінів ввезення на митну територію України транспортних засобів комерційного призначення. Якова Безбаха до Міністерства внутрішніх справ України, Національної поліції України, Державного бюро розслідувань, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Національного антикорупційного бюро, СБУ, Генеральної прокуратури щодо неналежного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні. Старояричівської сільської ради щодо вирішення проблеми підтоплення ґрунтовими водами будинку інваліда війни ІІ групи у селі Старий Яричів Кам'янка-Бузького району Львівської області. Михайла Бондаря до Кам’янко-Бузького міського голови щодо подовження терміну договору оренди для центру реабілітації дітей-інвалідів у ДНЗ№5 у місті Кам'янка-Бузька Львівської області. Владислава Бухарєва до голови Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування, Прем'єр-міністра України щодо недопущення ліквідації новоствореної Чернеччинської сільської сільської об'єднаної територіальної громади Охтирського району Сумської області. Владислава Бухарєва до голови Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, Прем'єр-міністра України щодо необхідності виділення коштів з Державного бюджету на 2019 рік для капітального ремонту автомобільної дороги державного Сергія Ківалова до Прем'єр-міністра щодо вжиття заходів спрямованих на виконання рішення Конституційного Суду України від 17 липня 18-го року №6-р/2018 стосовно відновлення гарантій, пільг і компенсацій для чорнобильців. Андрія Немировського до Генерального прокурора, Голови Державної архітектурно-будівельної інспекції, голови Київської міської державної адміністрації щодо звернення від громадянки Ольги Ведутенко та інвесторів будівництва за адресою: місто Київ, вулиця Ракетна, 24. Ольги Богомолець до Прем'єр-міністра щодо перевірки атракціонів в Україні на забезпечення безпеки їх експлуатації. Ігоря Шурми до Прем'єр-міністра щодо притягнення до відповідальності посадових осіб та встановлення громадських об`єднань, які допустили нецільове використання коштів країн-партнерів у рамках донорської допомоги та моніторингу впровадження Україною зобов'язання стосовно принципів міжнародного співробітництва у галузі охорони здоров'я. Ігоря Шурми до Директора Державного бюро розслідувань щодо притягнення до відповідальності посадових осіб Міністерства охорони здоров'я України у зв'язку з смертями людей, внаслідок захворювання на кір протягом 2017-2019 років. Олени Сотник до голови Київської міської державної адміністрації стосовно надання інформації щодо будівництва пішохідного мосту між Володимирською гіркою та Аркою дружби народів. Любомира Зубача до Голови Рахункової палати щодо надання інформації стосовно обсягу фінансових зобов'язань, які були перекладені на місцеві бюджети для фінансування державних видатків протягом 2016 - 2018 років. Ігоря Гузя до Голови Верховної Ради України, виконуючого обов’язки міністра аграрної політики, продовольства щодо необхідності врегулювання на законодавчому рівні питання безпечного поводження та використання

за несвоєчасну оплату житлово-комунальних послуг. Тараса Батенка до Прем'єр-міністра України щодо виділення коштів з Державного бюджету на впровадження пілотного проекту в місті Новий Розділ Львівської області та встановленню квартирних засобів обліку теплової енергії для побутових споживачів та реконструкції/влаштування систем індивідуального опалення у багатоквартирних Костянтина Яриніча до тимчасово виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я України, міністра фінансів щодо вжиття невідкладних заходів, спрямованих на забезпечення своєчасної та в повному обсязі виплати заробітної плати медичним працівникам вторинного рівня надання медичної допомоги у місті Кропивницький. Антона Кіссе до Прем'єр-міністра щодо забезпечення придбання ліків за місцем проживання для населення сільських районів Одеської області. Олега Ляшка до міністра оборони, Голови Служби безпеки України щодо незаконного присвоєння Баканову військового звання Олександра Вілкула до Прем'єр-міністра, міністра освіти і науки щодо встановлення надбавки за престижність педагогічної праці у розмірі не менше 20 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати) для всіх освітян, в тому числі вчителям шкіл з викладанням мовами національних меншин. Сергія Льовочкіна до Прем'єр-міністра України щодо зниження рівня соціального захисту дітей з сім'ями. Юрія Мірошниченка до Кабінету Міністрів України стосовно звернення Євгена Пограничного щодо скасування перегляду та індексації розміру пенсій для окремих категорій пенсіонерів. Юрія Мірошниченка до Національної поліції України стосовно скарги громадянки Любові Даниленко щодо вимагання у неї коштів і майна з з погрозою насильства приватним виконавцем Володимиром Попляком. Любомира Зубача до міністра внутрішніх справ України щодо захисту органу місцевого самоврядування та його працівників від протиправних посягань. Романа Мацоли до виконуючого обов'язків Голови Державного агентства автомобільних доріг України, начальника Служби автомобільних доріг України у Хмельницькій області щодо незадовільного стану дорожнього покриття на відрізку автомобільної дороги державного значення Т-2309 Шепетівка - Чуднів - Бердичів від населеного пункту село Новичі та села Поляна Хмельницької області. Романа Мацоли до голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Шепетівського міського голови щодо врегулювання питання відключення від мереж централізованого опалення у відповідності до до вимог чинного Законодавства. Юрія Бублика до тимчасово виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я України, голови Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів, міністра внутрішніх справ щодо невиконання законодавчих вимог про заборону куріння тютюнових виробів на літніх майданчиках закладів харчування у місті Полтаві, ігнорування органами влади та правоохоронними

Анни Романової до першого віце-прем'єр-міністра - Мміністра економічного розвитку і торгівлі щодо прийняття нових ліцензійних вимог Сергія Рудика до міністра юстиції України щодо унормування питання території нотаріального округу в межах складової системи адміністративно-територіального устрою України. до Прем'єр-міністра України щодо вжиття заходів Міністерством охорони здоров'я по забезпеченню потреб регіонів лікувальними засобами та виробами у повному обсязі. Анатолія Денисенка до Прем'єр-міністра щодо розроблення механізму компенсації оплати витрат на проведення перевірки лічильників водо- та теплопостачання для населення.

до міністра внутрішніх справ про необхідність захисту інтересів територіальної громади міста Рубіжне Луганської області. Андрія Лопушанського до виконуючого обов'язків голови Державного агентства автомобільних доріг України, виконуючого обов'язки голови Львівської обласної державної адміністрації щодо проведення ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення у селі Галівка Старосамбірського району Львівської області. Михайла Довбенка та Андрія Лопушанського до голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, голови Антимонопольного комітету про необхідність врегулювання відносин з природним монополістом. Дмитра Колєснікова до Прем'єр-міністра щодо стану виконання Державної цільової Програми радіаційного і соціального захисту населення міста Жовті Води на 13-22-гі роки. Дмитра Колєснікова до Прем'єр-міністра щодо неефективного використання бюджетних коштів Центральними органами виконавчої влади. Василя Гуляєва до міністра фінансів України щодо перерозподілу бюджетних асигнувань для розрахунків та спожиту електроенергію Басейновому управлінню водних ресурсів річок Причорномор'я та нижнього Дунаю. Ярослава Дубневича до Прем'єр-міністра щодо затвердження підзаконного акта - порядку надання статусу учасника бойових дій (УБД) особам, які брали участь Віталія Гудзенка до голови Київської обласної державної адміністрації щодо належного фінансування потреб Таращанської центральної

Вікторії Пташник до першого заступника директора Департаменту (виконувача обов’язків директора департаменту) транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації щодо стану реконструкції вулиці Академіка Туполєва. Юрія Бублика до Прем'єр-міністра, голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг про соціальну напругу, що виникла серед споживачів "Полтаватеплоенерго" при встановленні загальнобудинкових лічильників гарячої води через недотримання вимог законодавчого акту, що регулює дані відносини. Державної архітектурно-будівельної інспекції України, Департаменту державної архітектурно-будівельної інспекції у Київській області щодо ненадання відповіді на депутатське звернення посадовими особами Державної архітектурно-будівельної інспекції України та Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у Київській області та їх неправомірній бездіяльності. Сергія Власенка до директора

безпідставного визначення вартості транспортних засобів у спосіб, не передбачений Митним кодексом України, а саме із застосуванням каталогів Тетяни Острікової до Державного бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України щодо здійснення прокурорського нагляду за досудовим розслідуванням кримінального провадження, порушеного за скаргою групи компаній "Градолія". Андрія Шиньковича до Прем'єр-міністра України, міністра інфраструктури України, виконуючого обов'язки голови Державного

та реабілітації пацієнтів з орфанними захворюваннями. Ірини Констанкевич до Прем'єр-міністра України щодо фінансування з державного фонду регіонального розвитку проектів у Камінь-Каширському та Ківерцівському Ківерцівському районах Волинської області. Ірини Констанкевич до начальника Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних Сил України щодо нагородження загиблого військовослужбовця військової частини А0998 старшого солдата Волоса Андрія Андрія Іллєнка до голови Київської міської державної адміністрації щодо капітального ремонту Броварського проспекту на ділянці вздовж мікрорайону Биківня. Андрія Іллєнка до директора комунального підприємства "Київавтошляхміст", голови Київської міської державної адміністрації щодо капітального ремонту пішохідно-мостового переходу на Броварському проспекті біля Військового містечка, 161. Олени Сотник до голови Національної поліції України, директора Державного бюро розслідувань щодо надання інформації стосовно кримінального провадження за фактом вбивства 5-річного

Т-10-18 Бориспіль-Березань-Яготин. Павла Різаненка до голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг щодо вжиття заходів реагування щодо ПрАТ "Київобленерго" для усунення порушень прав споживачів. Якова Безбаха до Кабінету Міністрів, Національної поліції, Державної фіскальної служби України, Міністерства внутрішніх справ України, Державного бюро розслідувань, Служби безпеки України, Національного антикорупційного бюро України, Генеральної прокуратури України, Ради бізнес-омбудсмена стосовно перевірки фактів можливого втручання з боку правоохоронних органів у господарську діяльність підприємства. Юрія Берези до Прем'єр-міністра України щодо неналежного реагування на депутатський запит про невідкладне виділення фінансування на капітальний ремонт автодороги міжнародного значення М 04, в частині, яка пролягає територією Дніпропетровської області. Оксани Юринець до Львівського міського голови щодо збереження об'єктів охорони культурної спадщини

селі Жеребки Підволочиського району Тернопільської області. Михайла Головка до Прем'єр-міністра, міністра фінансів, виконуючого обов’язки міністра аграрної політики та продовольства України щодо підвищення розміру бюджетної дотації на утримання молодняку великої рогатої худоби. Олександра Кірша до Харківського міського голови щодо ремонту дороги по вулиці Маяковського в місті Харкові. Олександра Кірша до Харківського міського голови щодо ремонту тротуару біля житлових будинків по вулиці Чайковського в місті Харкові. Юрія Левченка до голови Київської міської державної адміністрації щодо невідкладного відновлення роботи пасажирських ліфтів у будинках № 44/22 та № 46 на вулиці Золотоустівській у Шевченківському районі міста Києва, припинення функціонування яких несе загрозу життю та здоров'ю громадян, що проживають у зазначених багатоповерхових будинках. до директора Національного антикорупційного бюро України щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань про вчинення Київським міським головою Кличком. кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статтею 364 Кримінального кодексу України щодо незаконного відведення земельної ділянки по вулиці Половецькій 25/27-29 Шевченківському районі міста Києва. Сергія Лещенка до голови Київської міської державної адміністрації щодо організації виїзної наради для вирішення соціально важливих проблемних питань мешканців Дарницького району міста Києва. Сергія Лещенка до голови Київської міської державної адміністрації щодо заміни покриття над підземним переходом на перетині вулиці Наталії Ужвій та проспекту Правди у місті Києві. акціонерного товариства "Укрпошта" щодо вирішення проблеми дефіциту та плинності кадрів працівників відділень "Укрпошти" в сільській місцевості, яка виникла внаслідок неналежної оплати праці та переведення працівників на роботу в режимі скороченого робочого дня. Олега Осуховського до голови Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, першого заступника голови Комітету Верховної Ради з питань науки і освіти, Прем'єр-міністра України, міністра освіти і науки, голови Черкаської обласної державної адміністрації,

субсидій у 2019 році. Ірини Суслової до Глави Адміністрації Президента, міністра закордонних справ щодо вжиття невідкладних заходів для захисту прав засуджених громадян України, які перебувають в пенітенціарних закладах Грецької Республіки. Дмитра Тимчука до Прем'єр-міністра щодо підвищення заробітної плати музейним працівникам. Юрія Дерев'янка до Івано-Франківської обласної державної адміністрації щодо надання інформації про вжиття заходів для ліквідації наслідків негоди, що мала місце протягом квітня-червня 2019 року на території Івано-Франківської області.

Івана Мельничука до Прем'єр-міністра щодо необхідності проведення ремонту дорожнього покриття автомобільної дороги державного значення Т-06-10 "Любар-Хмільник-Нова-Ушиця" у Вінницькій області. Івана Мельничука до голови Вінницької обласної державної адміністрації, голови Літинської районної державної адміністрації Вінницької області щодо забезпечення функціонування фельдшерсько-акушерського пункту в селі

до начальника Головного управління Держгеокадастру у Сумській області щодо надання інформації про статус земельних ділянок та стан розгляду питання про надання дозволу на розробку проектів землеустрою земельних ділянок у Великописарівському районі Сумської області. Павла Дзюблика до Прем'єр-міністра щодо введення в експлуатацію земель Народицької ОТГ. Валерія Писаренка до Київського міського голови щодо зловживань під час будівництва та стосовно запобіганню ризиків та здоров'ю людей. Едуарда Матвійчука до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства Міністерства юстиції, Генеральної прокуратури стосовно необхідності перевірки фактів, викладених у зверненні Андрія Водяницького, надання відповідної правової допомоги та вжиття належних заходів реагування. Роберта Горвата до виконуючого обов’язки міністра аграрної політики та продовольства України щодо імплементації Закону України та розвитку виробництва теруарних вин. оголошення тих запитів, які надійшли на цей час і були зареєстровані в Апараті Верховної Ради, і надійшли до президії. президії надійшла заява, зареєстрована щодо незадоволення паном Лещенком відповіддю, яка прийшла на його… відповідь щодо "Київміськсвітло". Я надаю йому 3 хвилини. І також потім інформую, колеги, що до президії надійшла заява від двох фракцій на перерву. Я оголошу цю перерву, і заява вже фракції буде після 12:30. Будь ласка, пан Лещенко. Шановні громадяни України, шановні кияни! Я регулярно проводжу депутатські прийоми, в ході яких приходять люди з простими питаннями. це ж не складно, наприклад, збудувати підземний перехід, привести його до ладу на перехресті вулиць Ужвій і Правди в Подільському районі Києва. Це ж елементарна річ. Звичайно, як депутат включаєшся в цей процес, починаємо працювати з депутатськими зверненнями і запитами – приходять відписки від міської влади. Зараз у мене друга історія, яка так само з боку депутата, я як депутат направляв звернення, запити. Йдеться про освітлення вулиці Конєва в Голосіївському районі Києва. Це ділянка, де постійно відбуваються дорожньо-транспортні пригоди через те, що вона банально не освітлюється. І так само в ході прийому я отримав цю інформацію. Звертаюсь як депутат, працюємо над цим питанням – і знову відписки від міської влади. Я от, думаю, шановні кияни, а якщо міська влада нездатна вирішити елементарні речі? Минулого тижня я казав про асфальтування дороги на вулиці Драгоманова в Києві. Сьогодні кажу про освітлення на вулиці Конєва. До цього казав про підземний перехід на Ужвій. Так, може, просто міську владу нам треба поміняти, якщо вона не здатна вирішити простих речей? Якщо вона здатна тільки за пів мільярда побудувати скляний місточок між двома пагорбами в Києві, який, в принципі, дуже потрібен місту так само, але не за пів мільярда, не за гроші наших податків, які потім виливаються в те, що цей місточок починає руйнуватися на другий день! Так просто, можливо, треба наступному парламенту – не знаю, чи буду я в цьому парламенті, чи ні, – якщо прийдуть інші, то я так само їх закликаю: першим же рішенням оголошуйте перевибори в Києві. Тому що влада, яка не здатна вирішили елементарні питання: освітлення, підземний перехід, асфальтове покриття, то чи можна казати про цю владу, що вона вирішить якісь більш глобальні питання, як метро на Виноградар, яке обіцяють десятиліттями нам, як метро на Троєщину, яке вже перестали обіцяти взагалі, як і міст через Дніпро побудувати, або тунель під Дніпром побудувати. Це все просто, вибачте на слові, маразм, якщо ми змушені витрачати наш час як депутати на те, щоб боротися з елементарною безгосподарністю і некваліфікованістю в місті, в якому люди, які призначені нами на посади, які отримують наші гроші як податки в якості зарплати, вирішити такі прості речі. Тому, шановні кияни, я не знаю, чи буду я працювати далі в парламенті, чи ні, але я буду так само боротися за те, щоб у місті був елементарний порядок, за те, щоб ми користувалися інфраструктурою гідної європейської столиці, а не країни третього світу, щоб у нас була і вода високої якості, щоб у нас було елементарне освітлення, щоб у нас транспорт працював, щоб у нас були зрештою послуги надавалися містом не так, що на півроку виключають гарячу воду. Звичайно, питання Києва – це питання політичне. Дякую. Наступному парламенту завдання: одним з перших же рішень прийміть новий Закон про вибори. Це, звичайно, вже буде для нового парламенту пріоритет номер один. Зніміть недоторканність з депутатів, щоб сюди не пролазили охоронці олігархів і їхні персональні секретарки; зрештою – питання Закону про імпічмент, щоб Президент був під контролем; але так само перезавантаження в місті Києві. Тому що ми не можемо далі жити в таких умовах, коли європейська столиця перетворюється на… Дякуємо. Дякуємо. У вас буде можливість взяти слово, якщо ви того прагнете, під час традиційного години виступів. Шановні колеги, отже, я зараз оголошую перерву: і на вимогу двох фракцій, і перерва, яка у нас має бути згідно Регламенту. І ми зустрічаємося о 12 годині 30 хвилин. Розпочнеться все з заяви від фракції БПП і "Народного фронту", і потім ми з вами долучимося вже до… ті народні депутати, які хочуть долучитися до виступу в рубриці "Різне", ви зможете це зробити. Дякую. І о 12:30 я прошу всіх колег повертатись до сесійної (Після

Тарас Кремінь, "Народний фронт". Я щойно повернувся з зустрічі із кращими педагогічними працівниками загальноосвітніх професійно-технічних дошкільних та позашкільних навчальних закладів, які сьогодні урочисто о 15 годині отримуватимуть з рук Голови Верховної Ради України Андрія Парубія премії за вагомий внесок у розвиток української освіти. І вони поставили різні запитання, які стосуються і соціального захисту, і питання житла, і оплати праці, і зрозуміло, що тих проблемних речей, які, на превеликий жаль, не змінюються. Тому, я, по-перше, хочу подякувати нашим колегам за те, що ми стільки уваги приділяємо реформам освіти, допомагаємо тим, хто представляє цю галузь у розвитку, у головних українських реформах. І третє, що найголовніше, ми йдемо системним кроком до оновлення української законодавчої бази. Хочу сказати, що парламент вже цього тижня ухвалив Закон "Про фахову передвищу освіту". І це, звичайно, величезний прорив для розвитку українських коледжів і технікумів, які в контексті українських освітніх реформ повинні зажити нового життя. І я щиро вірю, що разом із появою такої ланки, яка прийшла на заміну ВНЗ І-ІІ рівня акредитації, ми зможемо подбати і про гідну оплату праці. Але на чому я хотів би зупинитися. Ми разом із колегами ухвали в першому читанні Закон про повну загальну середню освіту, і як голова підкомітету очолюю зараз робочу групу з підготовки цього законопроекту до другого читання і до ухвалення його в цілому. І я щиро вірю, що ми встигнемо в цю каденцію Верховної Ради України восьмого скликання його підтримати. Хочу зупинитися на тих проблемних речах, які я бачу наскрізними, принаймні у системи взаємодії органів управління освітою та місцевої влади. В першу чергу, досить повільно, незважаючи навіть на те, що ми провели парламентські слухання з приводу розвитку людського капіталу, але дуже повільно місцева влада реагує на запити закладів освіти місцевого рівня. Дуже мізерними і смішними мені віддаються зарплати вихователів дошкільних навчальних закладів і закладів позашкільної освіти. І попри те, що є гранична вилка про доплату за престижність педагогічної праці від 5 до 30 відсотків, ця норма, як ви розумієте, реалізована тільки по мінімуму. Друга проблема. У нас не сформовані обсяги регіонального замовлення для наших університетів. І це велика трагедія і біда. І третя. Ми не задоволені як комітети тим, що випускники наших університетів, на превеликий жаль, їхня чисельність скорочується, а кількість нових робочих місць в Україні зменшується і спадає. Тому я щиро сподіваюся, що парламент ще цього скликання і підтримає Закон "Про повну загальну середню освіту". Ми переглянемо обсяги фінансування української освіти, і все-таки протягнемо, підставимо плече усім освітянам, хто працює на імідж… Дякую. І ми переходимо до обговорення в "Різному". Прошу провести запис. Пам'ятаєте, кожен тільки свою кнопку тисне.

Запрошую до слова народного депутата Олену Сотник. Я хочу зараз витратити ці 3 хвилини і можливість, все ж таки, виступити з трибуни для того, щоб закликати нашого Президента до нового формату міжнародних дій, перемовин і взагалі позиціонування України. Ми бачили, що Зеленський був з візитом в Брюсселі. Абсолютно підтримую цей сигнал європейської інтеграції і євроатлантичної інтеграції. Підняті були важливі питання, в тому числі і безпосередньо на зустрічі і з головою і Європейської комісії, і також керівником НАТО. я б хотіла сказати, що на сьогоднішній день все одно питання миру і захисту українських інтересів воно є ключовим. Яким чином збирається Президент принести мир на землі України досі є незрозумілим, тому що так званий мінський формат, який зараз реанімують, і карта України в мінському форматі є прикритою, прихованою, в принципі, як це колись було і за Петра Олексійовича Порошенка. Я закликаю пана Зеленського все ж таки змінити в цьому плані тактику і максимально з суспільством радитися з приводу можливих дій із можливих Також я хочу аргументувати питання неможливості вести прямі перемовини з представниками ОРДЛО з однієї простої причини. З нашого міжнародного досвіду фактично всі союзники Росії говорили в один голос, що в Україні немає війни, немає Росії-агресора, а є виключно внутрішній конфлікт. Так от, прямі перемовини з ОРДЛО – це якраз легітимізація цієї думки. Ми не можемо цього допустити. І Зеленський має навпаки наполягати на перезавантаженні нормандського формату, говорити з Великою Британією, говорити з Трампом, з Сполученими Штатами Америки, говорити з Польщею щодо участі на найвищому рівні в нормандському форматі, і переведення всіх цих перемовин з абсолютно нелегітимного нелегітимного на сьогоднішній день Мінська на офіційну платформу нормандського формату. У нас є Будапештський меморандум, у нас є новообраний Президент, у нас є запрошення від Президента Трампа, яке безпрецедентне з точки зору швидкості. Це означає, що у Зеленського з'являється унікальний шанс перезавантажити нормандський формат і не здати інтереси України, а навпаки посилити її на зовнішній арені. Я дуже сподіваюся, що він цим шансом скористається і надасть можливості навпаки Росії зараз скористатися політичною турбулентністю… О.С … перезавантаженням парламенту, і не дасть можливості здати інтереси України, в першу чергу суверенітету України. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Запрошую до слова народного депутата Дерев'янка. Шановні колеги, шановна головуюча, дорогі українці! Юрій Дерев'янко, партія "Воля", 87 округ. Негода продовжує панувати в Україні на Західній Україні: в Івано-франківській області, Львівській області, Закарпатській. Вчора, зокрема, було підтоплено додатково ще 39 житлових будинків і більше 170 домогосподарств у 15 населених пунктах на території Косівського, Коломийського, Снятинського, Городенківського, Тлумацького районів. минулу п'ятницю я виступав з цієї високої трибуни, звертаючись до уряду, до Гройсмана, про те, що ще місяць назад, на початку травня, зливи і повені зруйнували велику кількість мості, доріг і створили величезну проблему більше як більше 5 тисячам домогосподарств. Це стосується Надвірнянського району, богородчанських районів. Ви знаєте, що загинуло двоє людей: одна людина - в Івано-франківській області, друга людина - в Закарпатській області. А в Калуському районі також померла жінка тільки тому, що швидка не змогла вчасно доїхати за рахунок того, що була зруйнована дорога і зруйнований переїзд. Тому ми сьогодні говоримо про те, що більше місяця пройшло, а реакції уряду ніякої немає. Найбільше постраждали внаслідок стихії селища: Битків, Гвізд, Молодків, Пнів, Пасічна Надвірнянського району. І громади звертаються цих населених пунктів до уряду, до Гройсмана, до Зубка, до міністра Кубіва для того, щоб почати щось реально робити. Селища Солотвино, Монастирчани, Старі Богородчани, Маркова, Саджава, Жураки, Дзвиняч, Глибоке, Росільна, Старуня, Бабче, Хмелівка Богородчанського району, Глибівка. Зокрема, хочу вам сказати, що продовжується експлуатація аварійного мосту, де менш як одна смуга залишилася в напрямку села Пнів, селища Битків, у селі Пнів. Це означає, що люди ризикують своїм життям, переїжджаючи через аварійний міст, і швидка, в тому числі, зараз, і ті автобуси, які людей возять, а до цього часу немає жодної реакції. Весь резервний фонд Івано-Франківської області – 5 мільйонів гривень. В той самий час уряд говорить, що це є стихія регіонального рівня, хоча за всіма нормативними документами і законодавчими документами ця стихія вже того масштабу, який вона досягла, має всі ознаки державного рівня. Це означає, що область потребує більш як 100 мільйонів гривень для того, щоб почати ліквідовувати наслідки стихії. А до цього часу більш як місяць пройшов, і уряд нічого не робить. Я ще раз звертаюся до пана Кубіва, до пана Зубка, до Прем'єр-міністра Гройсмана: негайно включитися в те, щоби виконувати свої прямі обов'язки. Обласна державна адміністрація Івано-Франківської області надали всі необхідні документи. Прошу виділити з резервного фонду, державного резервного фонду необхідну суму і почати рятувати людей, повністю ремонтувати мости і відновити проїжджу частину, щоб люди могли жити і нормально могли функціонувати. І це є зараз найбільша… Валерія Заружко, фракція Радикальна партія Олега Ляшка. Шановні колеги, шановні громадяни України! 5 червня цього року святкувався день - Всесвітній день навколишнього природного середовища. На жаль, не приділялося багато уваги саме якимось конкретним діям, більше святкувалося на словах. Але Україна сьогодні потребує вже конкретних дій, бо стан навколишнього середовища, на жаль, погіршується кожного дня. Ми бачимо забруднення навколишнього середовища. Ми бачимо повну відсутність державної екологічної політики. Саме тому фракція Радикальної партії запропонувала зміни до екоподатку (законопроект 10146, 10147), які нададуть можливість докорінно реформувати екоподаток і зробити так, щоб він став саме дієвим механізмом, і щоб з його допомогою було нарешті покращання в стані навколишнього середовища України. Ще ми говоримо і про те, що загальна світова тенденція така, що забруднювання скрізь зростають. І якщо вивчати провідний опит європейських країн, Сполучених Штатів, ми бачимо вторинне використання забруднювачів десь у будівництві, у будівництві доріг. На жаль, в Україні така практика взагалі відсутня. Тому ми пропонуємо комплексно підійти до того, щоб вирішувати ці проблеми, щоб було не тільки реформування екоподатку, а я маю на увазі і податкові стимули для підприємств, щоб вкладали гроші в екомодернізацію, і прозорість цього екоподатку, і цільове використання, бо, на жаль, сьогодні екоподаток розпорошується в державному фонді, державному бюджеті і не йде… взагалі ці гроші не йдуть на покращання навколишнього середовища. Тому перше – реформування, друге – стимулювання екомодернізації підприємств; третє, дуже важливе – підтримка вторинного використання відходів у якості вторинної сировини. Існують такі практики. Пропонуємо вивчати, пропонуємо використовувати, бо тільки так ми можемо дійти до того, щоб в Україні вже відбувалися якісь конкретні дії на рівні держави, щоб покращувати життя людей, щоб не було величезної кількості хвороб, щоб люди були впевнені в майбутньому своїх дітей, щоб не було онкологічних захворювань в такій кількості, серцево-судинних, бо держава держава має подбати про кожного громадянина. Нагадаю, що в Конституції України записано, і наша команда взагалі каже, що треба виконувати в першу чергу, те, що прописано в Конституції: "Найвищою цінністю для держави є здоров'я та життя громадян України". Дякую за увагу. Дякую. І запрошую до слова народного депутата Галасюка. Регламент – 6 хвилин. Віктор Галасюк, Радикальна партія Олега Ляшка. Шановні українці, новий Президент отримав величезний аванс довіри від суспільства. Заради чого? Заради того, щоби змінити провальну політику Порошенка і його посіпак, для того, щоб змінити кадрову політику, для того, щоб змінити якість державного управління. Що ми бачимо натомість? Ми бачимо незаконне, всупереч законам України, здоровому глузду призначення на посади людей Януковича, Азарова і того ж Порошенка. Абсолютно старі кадри, які призначаються сьогодні Президентом Зеленським всупереч його обіцянкам. Більш того, він продовжує політику президента Порошенка. І це стосується і провальних Мінських угод, які від відстоює, це стосується і провальної економічної політики, яка зробила мільйони українців вимушеними емігрантами. Це є абсолютно неприпустимим. Олег Ляшко і команда Радикальної партії пропонує альтернативу цій провальній політиці. Перше – це відновлення промисловості замість сировинного експорту. Ви подивіться, що відбувається: Україна по всьому світу продає сировину, виїжджають талановиті люди, які не знаходять роботи, натомість країна бере іноземні кредити, купує іноземні товари. Це шлях до бідності, це шлях до залежності. Які кроки ми бачимо від нового Президента Зеленського для того, щоб змінити цю ситуацію? Жодних! Хіба підняв він під час свого першого іноземного візиту до Брюсселя питання перегляду торгівельної частини угоди з Європейським Союзом для того, щоб українські фермери, для того, щоб українські виробники могли продавати на мільярди доларів більше своєї товарної продукції, а не сировини до Євросоюзу? Ні, він цього не зробив. Друге питання. Стратегічно важливим є для країни, – і на цьому наполягає команда Радикальної партії Олега Ляшка, – заміна тих державних боргів і кредитів МВФ на здорові інвестиційні ресурси, на кошти приватних інвесторів, тому що кредити МВФ не можуть йти на розвиток, а приватні інвестиції – це створення нових виробництв, створення нових робочих місць і підняття зарплат і пенсій українців. Хіба робить щось Президент Зеленський в цьому напрямі? Не робить. Він жодного разу не підняв питання перегляду меморандуму з Міжнародним валютним фондом, хоча підпис Президента України стоїть під цим документом, і він має такі можливості і такі повноваження – переглянути меморандум фондом, виключити звідти абсолютно штучну формулу ціноутворення на газ, формулу завищення тарифів комунальних, які люди вже просто не можуть платити. Президент може і зобов'язаний це зробити згідно Конституції, адже згідно 1 статті Конституції Україна є не лише демократичною суверенною країною, є соціальною державою, і тому гарант Конституції має стояти на сторожі інтересів українських громадян. Перегляд меморандуму з Міжнародним валютним фондом, як наполягає Олег Ляшко, щоби зняти ті бар'єри для розвитку, які там закладені абсолютно штучно попередньою владою. І те, що Президент Зеленський цього не робить, означає одне: він продовжує провальну політику Президента Порошенка. Тобто вони просто міняються місцями, імітують зміни, а насправді продовжують ту саму стару політику. Україні потрібен тотальний аудит і перегляд всіх міжнародних угод на предмет їх відповідності національним інтересам України і економічним інтересам українців. Всі угоди, які не створюють, а знищують робочі місця в Україні, мають бути переглянуті або скасовані, тому що функція влади, функція Президента як гаранта Конституції - дбати про те, щоб в Україну приходили інвестиції, щоб тут у нас створювалися робочі робочі місця, а не за кордоном, і щоби люди заробляли не на еміграції, а на виробництві, чесно працюючи у власній країні, щоб вони мали таку можливість, яка є передбаченою Конституцією. В цьому полягає роль Президента. Наразі він цього не робить, ми не бачимо цих дій. Четвертий пріоритет, на якому наполягає команда Радикальної партії, – це економіка високих заробітних плат і соціальних стандартів замість затягування пасків населення під диктовку Міжнародного валютного фонду. Це є основою економіки. Якщо ви подивитеся, скільки складає заробітна платня в собівартості європейської продукції – понад 30 А в Україні цей показник – 10 відсотків! Тобто заробітна платня в Україні є найнижчою в Європі, несправедливо заниженою. Ціни на газ підняли до європейських, ціни на всі товари підняли до європейських, ліки вдвічі, а то і втричі дорожчі за європейські! А заробітна платня найнижча. Команда Олега Ляшка наполягає на протилежній політиці – політиці високих заробітних плат, гідних соціальних стандартів. І це можливо зробити за рахунок розвитку власної промисловості. Саме тому ми внесли парламент "Промисловий пакет реформ" і "Антикризовий план розвитку економіки", які дозволять здешевити кредити, забезпечити українське виробництво новими замовленнями і створити в Україні сотні тисяч і мільйони нових робочих місць. От якою є проукраїнська політика, яку має виконувати і Верховна Рада, і Президент України, і уряд – всі без виключення. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Запрошую до слова народного депутата Силантьєва. Денис Силантьєв, фракція Радикальної партії Олега Ляшка. Шановні друзі, дорогі українці! Не так давно міжнародна спільнота відзначила Міжнародний день боротьби за права людей з інвалідністю. Я нагадаю нам всім, що в травні місяці 1992 року люди з інвалідністю з 17 країн одночасно провели перший загальноєвропейський день боротьби проти дискримінації людей з інвалідністю та за їх права. Метою дня боротьби за права осіб з інвалідністю є сприяння більш глибокому розумінню таких проблем, пов'язаних з інвалідністю, і мобілізації прав, підтримки гідності, високого рівня та якості життя таких осіб. одним з основних складових цих чинників це є працевлаштування людей з інвалідністю. Саме цей напрямок є одним з ключових пріоритетів розвитку в Україні соціальної держави, стимулювання ринку праці та реабілітації, трудової реабілітації людей з інвалідністю. Варто відзначити, що на сьогоднішній день в Україні проживає майже 2 мільйона 700 тисяч людей з інвалідністю, з них майже 60 відсотків це люди працездатного віку. З цих людей приблизно працює тільки 13-15 У реальності чисельність людей з інвалідністю в Україні значно більша. На жаль, вони не можуть поїхати на заробітки так, як це зробили мільйони українців. Але ж ми розуміємо, що це не вихід із ситуації. Тому на сьогоднішній день без посилення відповідальності держави, без додаткових стимулів для бізнесу, а також контролю за невиконанням своїх зобов'язань дати можливість трудовлаштувати людей з інвалідністю неможливо. Команда Радикальної партії Олега Ляшка зареєструвала законопроекти, які дозволять розширити механізми та мотивацію підприємств, установ та організацій щодо створення робочих місць для осіб з інвалідністю в Україні. Перед тим, щоб зареєструвати ці законопроекти, були проведені круглі столи, комітетські слухання і багато інших консультацій з представниками всеукраїнських громадських організацій, які представляють інтереси людей з інвалідністю. Також на цих заходах були представники з боку підприємств та представники державного сектору. Тобто в обговоренні та підготовці цих законопроектів приймали участь всі можливі учасники цього процесу. І це дуже важлива річ, коли законопроект приймається саме для вирішення нагальної проблеми, а не для просто ініціативи, яка потім чи не буде вообще суттєвого нічого міняти, або навпаки ми будемо ще тратити час, щоб переробляти ці законопроекти. Також у законопроектах, які ініціювала Радикальна партія для осіб з інвалідністю, ми врахували міжнародний досвід, який вже показав свої позитивні результати в їхніх країнах. І ми адаптували його до України. Це дуже важливо. Тож, шановні колеги народні депутати, будь ласка, підтримайте людей з інвалідністю. Михайло Головко, Всеукраїнське об'єднання "Свобода", Тернопільщина, 164 виборчий округ. До мене звернулися мої виборці з Кременецького району, це з Кременецької районної лікарні, про те, що вже їм декілька місяців заборгувала влада, не виплачує заробітну плату. Тобто люди з вищою освітою, люди, які важко працюють, сьогодні не мають змоги забезпечити свої сім'ї, своїх дітей, не мають змоги оплачувати комунальні послуги, вони залишилися практично напризволяще. Тому що як місцева влада, як влада на рівні області, так і на рівні Києва, просто ігнорує і не виконує свої, покладені на них функції. Це провальна реформа в медицині, це, звісно ж, ця некомпетенція Міністерства охорони здоров'я. І це не тільки в Міністерстві охорони здоров'я, це ми говоримо і про інші галузі. Така ж сама ситуація в автодорі Тернопільській області, де абсолютно заблоковані всі рахунки, люди залишилися без заробітних плат, місяцями не отримують заробітну плату, зупинені всі тендера, всі роботи. Говорить про провальну реформу і роботу не тільки місцевого автодору, а й в цілому в Україні. Це і Поляк, Новак, який погруз в корупції, який є некомпетентний, який знущається тут практично з України, тому що більшість часу перебуває в Польщі чи за кордоном, завалив всю роботу і службу. І це така тотальна політика уряду Гройсмана, в яку галузь не плюнеш, в яку галузь не подивишся, немає ні компетенції, ні відповідальності, хаос, безлад, корупція і бардак. Тому, звісно ж, наша політика була одна – це відставка негайна уряду Гройсмана, який завалив свою роботу, який затягує Україну в боргове рабство, який збільшує чергові кредити і запозичення для нашої держави. Борг сукупний української держави зріс вже до 2,2 трильйона з 1,6 за час правління уряду Гройсмана. обслуговування цього боргу, 420 мільярдів в рік Україна витрачає тільки обслуговування - це відсотки і так далі. Тобто говорить, що ми повністю залежні, в кабалі кредитній, яка не дає перспективи розвитку в нашій країні. Сьогодні населення заборгувало за комунальні послуги майже 80 мільярдів, і ця сума зростає. Борг по заробітній платі сьогодні становить 2,5 мільярда гривень. Куди дивиться уряд Гройсмана? Тому ми голосували, звісно ж, за відставку, бо цей уряд – це найгірший уряд в історії України, можливо, і Азарова вже переплюнули. Тому ми розуміємо, що при такому керівництві країна не має перспектив. Вони не хочуть розглядати наші свободівські закони, які ми вимагаємо. Де взяти кошти? Повернути їх з офшорів! Потрусити олігархів! Заставити тут їх платити податки, а не вивозити їх за кордон. Тому ніхто не хоче ставити наш антиолігархічний пакет законів на голосування. Сьогодні Рада не готова його голосувати. А що він говорить? Те, що би основна мета – це виведення економіки з тіні. Це змушувати тут платити податки. Це тут створювати робочі місця, місця, щоб українці не виїжджали на заробітки. Але ця влада і уряд Гройсмана не хочуть цього робити. Тому, звісно, що ми вимагаємо, що сьогодні має бути тотальне перезавантаження. Всі ці корупціонери мають піти у відставку. Вони мають бути притягнуті до відповідальності. Ми розуміємо, що сьогодні правоохоронна система не здатна цього зробити. Тому ми очікуємо на швидші зміни, тотальне перезавантаження влади. Дякую. Володимир Арешонков, 64 виборчий округ, Житомирщина. Шановні колеги, шановні глядачі, сьогодні вже декілька раз моїми колегами депутатами піднімалась тема підвищення соціального статусу працівників системи освіти і науки, працівників системи охорони здоров'я. Тобто мова іде про те, що, дійсно, всі, починаючи з вихователів дошкільних закладів, вчителів загальноосвітніх шкіл, працівників системи вищих навчальних закладів, сьогодні виконують надзвичайно важливу, не тільки сімейну, але і державницьку роботу. Тому потрібно не придумувати зараз приводи для того, щоб відмінити реформу, як заявляють окремі політичні партії: "Ми прийдемо - ми відмінимо реформу освіти". Да непотрібно цього робити. Освіту обов'язково треба виводити на сучасний рівень. Але складова та, що стосується гідної заробітної плати працівників, має бути на першому плані. Тому я закликаю всіх якраз сконцентруватись Тому що не секрет, що сьогодні, наприклад, під час реформування закладів роботи охорони здоров'я, працівники найнижчої ланки, скажемо, фельдшери, медсестри, особливо хто працює в сільській місцевості, дійсно залишились з надзвичайно низькою заробітною платою. Тому треба тут терміново звернути увагу на це. Наступна тема. Ми відзначали День захисту прав дітей. І кричущі випадки. На Житомирщині, ви знаєте, коли батьки вчинили таке із своєю дитиною. Факти сьогодні ми можемо навести аналогічні по кожній області. Система захисту прав дітей, система роботи тих державних або закладів, система органів місцевого самоврядування, установ, які працюють з дітьми, які працюють з кризовими сім'ями, потрібно терміново переглянути і посилити державну політику в цьому плані. Тому що багато дітей залишається напризволяще, і звідти виникають ось такі дикі випадки. Ну і нарешті, міністр внутрішніх справ Аваков нещодавно звітував про те, як корисно попрацювала система під час президентської кампанії, виявляючи факти корупції, підкупу виборців і таке інше. Ми схвалюємо такі дії, але я хочу підкреслити, що зараз розпочалась парламентська виборча кампанія і ми маємо такі приклади підкупу виборців у виборчих округах. Тому, будь ласка, шановні правоохоронці, законодавство не припинило свою діяльність і ви активізуйте, будь ласка, тут роботу. Тому що сьогодні маємо приклади: по 64 виборчому округу ходять невідомі люди по хатам, секунд. АРЕШОНКОВ В.Ю. … обіцяють якісь матеріальні преференції за те, що вони будуть голосувати за конкретних кандидатів. Прошу активізувати цю роботу, щоб все йшло по закону.

Ми завжди привикли критикувати і, можливо, це справедливо. Але разом з тим, якщо ми побачимо аналіз роботи Верховної Ради і порівняємо із всіма Верховними Радам, які працювали до цього часу, звичайно, ця Верховна Рада буде мати великі плюси. І хто б що не казав і як би ми не критикували, все-таки ця Верховна Рада працювала і працює. Я сьогодні хотів сказати із цієї трибуни, що саме сьогодні продовжується і розпочинається… продовжується суд в Гаазі над Росією. І дуже б хотілося все-таки сьогодні, щоб ми надали цьому значення, щоб надали цьому

і нашу увагу звертати. Саме головне, щоб не наступали на одні й ті ж самі граблі і не отримували негатив. Ось саме тому я сьогодні і, наприклад, і підтримую і Олега Ляшка в цьому, що він дає все-таки правильні рекомендації новій владі, як повинні працювати. Правильні. Тому що це не похвала його. Але я хочу нагадати, що сьогодні три… позавчора було три вбитих наших вояки, два вбитих, сьогодні - один убитий і таке інше. Два вбитих сьогодні. Але скажіть, скільки ще потрібно насититися, щоб прекратити цю війну? А скільки поранених! І це правда, що ми не повинні на перемовини йти з ОРДЛО, тому що є тут Росія. І нова контактна група, і знову ж таки із старим Кучмою, говорить, щоб не давати відповідь нашим воякам. Так це скільки ще буде вбитих? Я думаю, ми повинні також зауважити і зробити якийсь висновок з цього. Звичайно, через місяць вибори. Як кажуть, не єдиною гречкою ми повинні засівати свої округи. Я працював мажоритарщиком, і працюю, і жодного разу не ще прийшлося мені, і скаже це кожний мій виборець, де я на своєму окрузі працюю, що в житті ще ні разі я не дав нікому жодного рубля взятки, і це правильно, і так повинні працювати ми в подальшому. Я знаю, що наші парламенти згодом, через якихось 5-10 років, дійдуть до цього… Дасть Бог відкритих виборчих списків, і ми тоді побачимо, що все-таки на цьому ми повинні зосередити свою увагу, щоб була справедливість в цьому. Дякую. Віктор Вовк, Радикальна партія Олега Ляшка. Шановні українці! Минулі тижні означили дві протилежні зовнішньополітичні перспективи для України. Усі ми прагнемо мирного життя. Однак, до миру є дві дороги: поразки і перемоги. Яку дорогу обере Президент Зеленський? Вже перші кроки викликали серйозну тривогу. Це і відсутність згадки російської агресії в інавгураційній промові, і зондаж суспільства щодо референдуму про дружбу з Росією, і обговорення з міністром закордонних справ Німеччини і Франції того, як оживити політичний труп мінського процесу. І нарешті обіцянка Зеленського у Брюсселі виконувати нав'язані Путіним його попереднику Порошенку Мінські угоди, мета яких – впихнути в Україну ракову пухлину особливого статусу контрольованого Москвою Донбасу, амністія бойовиків і навіть легалізація їх ватажків як депутатів тут, в українському парламенті. Однак Зеленський не просто продовжує слабку політику Порошенка, де Україна є приниженим прохачем, він йде дорогою поразки, і ось відновлений ним Кучма вже заявляє в Мінську про заборону нашим військовим стріляти у відповідь, чим зраджує наших воїнів на фронті. А сам Зеленський пропонує звільнити міністрів оборони і закордонних справ та голову Служби безпеки без подання нових кандидатур на ці визначальні державні посади. Залишити ці структури у воюючій країні без керівників – це нести хаос в армію, спецслужбу і дипломатію. Радикальна партія Олега Ляшка заявляє, що Президент Зеленський став на дорогу, що веде не до справедливого миру, а до капітуляції, поразки і проросійського реваншу в Україні. Альтернатива цьому шляху, безумовно, є, це ставати сильними і йти до перемоги як політико-дипломатичної, так і військової. То ж минулий тиждень дав і чудову новину, нарешті нас почули і США можуть надати Україні статус головного військово-політичного союзника на період до вступу в НАТО. Це матиме надзвичайно значення для припинення російської агресії проти України. А скільки разів опоненти казали нам, що це нереально. Ще в 2017 році за ініціативи Олега Ляшка Верховна Рада ухвалила історичне звернення до Конгресу США щодо безпекових гарантій, з пропозицією надати Україні статус головного союзника поза НАТО та укласти двосторонню оборонну угоду. Саме це стане практичною реалізацією гарантій за Будапештським меморандумом, наданих в обмін на наше ядерне роззброєння. Після рішення Конгресу статус надається за результатами двосторонніх переговорів. Важливо, щоб Президент Зеленський не змарнував цієї історичної нагоди. На терезах доля України і кожного українця. Дякую. Кожного дня в ЗМІ з'являється нова інформація про те, що в Києві десь щось украли: то вкрали кусок землі, то вкрали гроші. І кожного разу ми не чуємо, щоб когось покарали. Виключно звільняють. У мене запитання. Я от читаю новини… або переводять. Я читаю новини. В грудні з'явилася інформація, що на будівництві парка Ватутіна, на ремонті парка Ватутіна вкрали 25 мільйонів. Деснянська прокуратура отримала доступ до матеріалів і з'ясувала, що вкрали ще 25 мільйонів. З'ясувалося, що взагалі ніяких ремонтів, відновлювальних робіт не було проведено. 45 мільйонів гривень вкрали на пустому місці. Потім з'ясовується, що міст, непоганий, цікавий міст, коштував Києву майже більше ніж чотирьохсот мільйонів гривень. Ну, хто не знає, то F-16 коштує дешевше. Що потрібно державі більше: F-16 чи міст? Маю великі сумніви, що F-16 програв би. Потім дивимось далі. Ще в 16-му році була побудована велодоріжка з Троєщини на Хрещатик. Так сталося, що ця велодоріжка має виключно номінальне значення. Інколи вона утикається в МАФи, інколи вона взагалі зникає, але гроші були розпилені. Саме тоді я звернувся до Київської міської адміністрації з просьбой, з намаганням отримати кошторис тієї велодоріжки. 3 роки ми переписуємося з КМДА і вони не можуть або знайти, або надати мені цю інформацію. Площа Анкари на Троєщині. Вчора з'явилася знов інформація, що там вкрали на озелененні 200 тисяч гривень. Вони крадуть на всьому, чому тільки можуть - мільйони, тисячі, мільярди. В грудні 2018 року на озеленення Троєщини було виділено більше ніж 400 мільйонів гривень. В грудні місяці на озеленення, на траву в грудні місяці на Троєщині - 22 тисячі гривень 1 квадратний метр озеленення Троєщини коштував місту. Я вибачаюся, хтось може зрозуміти в своєму глузді, що це може бути? Ми розуміємо, що це теж вкрали. Я розумію, тоді була злочинна влада. Зараз влада змінилася. Отож, я хочу звернутися до Генерального прокурора України з питанням - це офіційне депутатське звернення, - хочу, щоб ви записали про це, розслідувати всі справи, які мають відношення до озеленення міста Києва, де крадуть мільйони і мільярди гривень киян. Дякую. Дякую. Я прошу оформити виступ як депутатське звернення. Запрошую до слова народного депутата Кошелєву. Альона Кошелєва, Радикальна партія Олега Ляшка. Шановна головуюча, шановні українські колеги народні депутати, з лінії фронту продовжують надходити тривожні сигнали. Гинуть мужні співвітчизники, які оберігають наш спокій. Боляче, бо це кращі сини і дочки нації. До мене звернулися внутрішньо переміщені особи, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції. Герої та члени їх сімей просять допомогти їм у вирішенні вкрай важливого соціального питання – забезпечення житлом. На цей час по всій Україні на обліку перебуває близько 2 тисяч родин внутрішньо переміщених учасників АТО, які потребують забезпечення житлом. Урядом було затверджено Постанову про надання відповідних субвенцій з державного бюджету. Але згідно з наявною інформацією, для реалізації положення зазначеної постанови необхідно додаткове фінансування у розмірі півтора мільярда гривень. Звертаю увагу, що внутрішньо переміщені учасники АТО з Луганської і Донецької областей та Автономної Республіки Крим є справжніми патріотами, які одні з перших стали на захист територіальної цілісності та державного суверенітету України, і як наслідок, були змушені покинути свої домівки та своїх рідних. Ганебною є ситуація, за якої учасники АТО та члени їх сімей, з метою забезпечення своїх законних прав з боку держави, змушені виходити на всеукраїнську акцію протесту під будівлю уряду. Я звернулась до Кабінету Міністрів України з вимогою вжити всіх можливих заходів, в тому числі ініціювати зміни до Державного бюджету 2019 року для незалежного забезпечення учасників АТО житлом. Вимагаю, щоб Міністерство у справах ветеранів спільно з Мінсоцполітики, Мінфіном та Мінекономрозвитку невідкладно розглянули моє депутатське звернення і це питання було вирішено найближчим часом. Неприпустимо, щоб кошти профільного міністерства на зазначені цілі використовувалися неефективно, а кошти бюджетів органів місцевого самоврядування лежали грузом на рахунках в той час, коли наші громадяни не можуть знайти собі домівку. Ми з колегами Радикальної партії на чолі з лідером Олегом Ляшком завжди будемо боротися за те, щоб наша держава працювала і дбала про тих, для кого є священним обов'язком захист суверенітету та територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки. Слава Україні! Дякую. І запрошую до слова народного депутата Шурму. Андрій Іллєнка, Всеукраїнське об'єднання "Свобода", місто Київ. Шановні українці і шановні кияни! Я хотів би сьогодні підняти з цієї трибуни питання, щодо якого я неодноразово скеровував депутатські звернення і запити, звертався до різних чиновників, але проблема ця не тільки не вирішується, вона посилюється, вона поглиблюється. Це ситуація навколо станції метро "Лісова" у місті Києві, яка є найбільш завантаженою станцією Київського метрополітену за кількістю пасажирів. І щодня десятки тисяч киян і гостей нашого міста вони проходять через цю станцію метро. І хто живе на Лісовому масиві, на Троєщині, або просто там буває на цій станції, він знає, що там відбувається. Там, на жаль, просто ситуація доведена до повного бардаку. І це триває вже роками. І це вже абсолютно дістало людей. І на превеликий жаль, відповідні служби, відповідні підрозділи міської влади вони ніяк на це не реагують. От я хотів би, щоб ці чиновники вони пройшлися там біля цієї станції метро, там, де є прохід повз оцей "шанхай", який там знаходиться, де у найвужчому місці він вужчий, чим ця трибуна, цей прохід. Там зранку люди, які йдуть на метро і їдуть на роботу і на навчання, там утворюється величезна пробка просто з людей, бо там неможливо пройти. І я вже мовчу про те, що там повністю розбиті тротуари і просто ями під ногами. І водночас там зараз починається будівництво, прямо біля метро. Уже поставлений паркан, уже почалися будівельні роботи. Не було проведено ніяких громадських обговорень, ніхто не питав киян, мешканців Лісового масиву, що вони бачать, як би вони хотіли. Так, безумовно, той "шанхай", який зараз там знаходиться, ну, я в негативному сенсі вживаю це слово, в жодному разі не хочу образити місто Шанхай, але ви розумієте, про що я кажу. Це, безумовно, треба змінювати, але треба все-таки з людьми теж проводити відповідні роботи і дискусії, тому що там є парк Кіото, там є загроза, що можуть бути вирублені дерева. І це все треба робити лише з громадою, а не просто ставити перед І треба наводити нарешті там порядок, тому що просто немає ніякої можливості в людей далі це терпіти. Це вже вийшло за всі межі, це триває роками, а зараз ще й це будівництво, воно там посилює соціальну напругу. І люди просто не розуміють, як далі буде функціонувати станція метро, плюс там прив'язано до інших видів громадського транспорту: там розворот тролейбусів, там автобусні зупинки. Як це все буде функціонувати, не зрозуміло. Тому я продовжую закликати міську влади почати працювати і вирішувати ці питання, зробити життя людей комфортнішим, щоб вони могли спокійно і нормально користуватися транспортом, бо сьогодні це фактично неможливо, створені просто нестерпні умови. Тому ми будемо далі працювати над вирішенням цих проблем, і закликаємо нарешті чиновників і міську владу почати вирішувати ці проблеми. Дякую за увагу. Дякую. Запрошую до слова народного депутата Олега а ви звернули увагу на те, як ми всі разом: і ви, жителі в своїх містах, селах, і ми, посадовці, депутати, - ми стали менш чутливими до людського горя? Понад 100 тисяч захворювань на кір - безпрецедентний випадок у світовій системі охорони здоров'я, майже півсотні померло. Ну, померло - так померло. Зовсім недавно діти новонароджені в Рівненській області померли. Зовсім недавно, до речі, хотіли провакцинувати дитину, зовсім здорову, двохмісячну, теж померла. Ботулізм, який був викоренений в цілому світі, понад сотня випадків, десятки померлих. Ну, померли - та й померли. А скільки у нас смертей почало оточувати в повсякденному житті? житті? Напередодні травня я хотів з цієї трибуни підняти тут проблему теми смерті, і те, що вона стала сьогодні беззаперечним атрибутом не тільки на сході, на кордоні, де відбуваються збройні протистояння, але і в цивільному житті, мені виключили мікрофон. Я сьогодні хочу продовжити: а чому сьогодні смерть стала беззаперечним атрибутом нашого цивільного життя? А чому ми стали такі лояльні і терпимі до проявів смерті? Ви ж подивіться, зовсім недавно двоє поліцейських в стані алкогольного сп'яніння, бавлячись зі зброєю, практично позбавили життя хлопчика. Чим це обернулося? Дводенною реакцією виступів – і на тому кінець! А пам'ятаєте Гандзюк? А пам'ятаєте поліцейських, яких в Дніпрі пристрелили? А пам'ятаєте ще багато смертей, як з правоохоронців, так і з цивільного життя, і до чого це приводить? До піару. У тому залі знаходяться циніки, які за ніч виготовляють футболки, виходять сюди з портретами загинувших людей і починають апелювати до влади. Чому це відбулося? А тому що на протязі останніх п'яти років постійні повідомлення у нас: на фронті загинуло троє людей, на фронті загинуло двоє людей, у цивільному житті від перестрілки загинули люди. І ми звикли до смерті як отакої. Я звертаюся до людей, які сьогодні є при владі, три чверті виборців їм довірило: ви повинні зробити все, аби припинити війну, навіть якщо це призведе до вашої дострокової відставки. Війна повинна бути припинена в Україні, вона не може бути беззаперечним символом життя в нашій крані. Я звертаюся до всіх нас: припинимо війну! Дякую. Запрошую до слова народного депутата Олега Ляшка. Регламент – 6 хвилин. Минулої доби на Донбасі знову загинуло двоє військовослужбовців, шестеро поранених, кілька травмованих. Яку ми бачимо реакцію президентського офісу і Зеленського? Він заявляє про те, що Росія втратила контроль над бойовиками і що, мовляв, всі ці обстріли – це роблять самі бойовики. Да, якраз та мантра, про яку розказує весь час Кремль, що російських військ на Донбасі немає, що це – громадянська війна, що це начебто обурені шахтарі десь там по шахтам познаходили "Гради", зенітки, бронетранспортери і п'ятий рік воюють, розстрілюючи українських військовослужбовців. В мене питання до Зеленського: а чого чекати від нього далі? Якщо він вважає, що Росія не контролює бойовиків, хоча навряд чи знайдеться хоч одна людина в світі, яка може в це повірити, то, очевидно, завтра буде його пропозиція - прямі переговори з бойовиками, без Кремля. Бо Кремль – це миротворець і він ніякого відношення до окупації Донбасу не має і до військових дій, які тривають на Донбасі, не має. А чого варта ініціатива Кучми у Мінську на переговорах про те, що наші військові не повинні стріляти тоді, коли їх розстрілюють, що наші військові не повинні оборонятись? Я хочу нагадати, що саме Кучма здав ядерний потенціал України, підписавши пустий Будапештський меморандум, який сьогодні лідери всього світу соромляться визнавати свої зобов'язання перед Будапештським меморандумом. Сьогодні фактично відмова захищатись військовим. Відмова від того, щоб в Україні була сильна армія. Чим це не та сама здача зброї в обмін на пусті папірці і Мінські домовленості? Зараз мій колега із партії кума Путіна виходе на цю трибуну і розказує: нам треба мир. Так немає жодної людини в Україні, яка не хоче миру. Але який мир ви пропонуєте? Ви розказуєте, що ви ідете на вибори для того, щоб створити велику фракцію в новому парламенті і реалізовувати Мінські угоди. Промосковські сили відкрито, послідовно відстоюють цей план капітуляції України, написаний в Москві, у Кремлі. У цьому плані особливий статус контрольованого Москвою Донбасу, амністія бойовиків, легалізація їх ватажків як депутатами Верховної Ради. Такого миру ви пропонуєте: кум Путіна в цьому парламенті і п'ята колона Москви? Аналогічного плану пропонує і Зеленський. Як Медведчук, так і Зеленський, наполягають на реалізації антиукраїнських Мінських угод. Тому я ще раз звертаюся до українців. Мої заяви про реальну загрозу московського реваншу не вигадка і не перебільшення. Реванш вже стукає в українські двері. Саме тому ми вийшли з коаліції в 2015 році, коли Порошенко намагався на виконання цих Мінських угод протягнути зміни до Конституції всупереч волі українського народу і парламенту. Саме тому за нашою ініціативою парламент прийняв звернення до Конгресу Сполучених Штатів про надання Україні статусу особливого союзника поза рамками НАТО і підписання прямої військової угоди між Україною і Сполученими Штатами. Немає жодної людини в Україні, яка б не хотіла миру. Але те, що пропонують нам сьогодні промосковські сили разом із Зеленським, - це не мир, а капітуляція. Альтернатива, яку пропонує наша команда, - це виконання Будапештського меморандуму, це пряма військова угода і статус основного союзника Сполучених Штатів, це відновлення економіки, сильна армія, сильна дипломатія, сильна обороноздатність. Коли ти сильний, тебе поважають. Коли ти сильний - ти вернеш мир і вернеш території. Коли ти слабкий - тебе принижують, і ти програєш, ти капітулюєш. Тому що ті ініціативи, які сьогодні висуває Зеленський – референдум про дружбу з Росією. Ми не проти дружби з Росією. Нехай виведуть свої війська з Донбасу, з Криму, нехай покаються за вбиті тисячі українців і тоді будемо дружити, коли звільнять нашу землю. А сьогодні референдуми про дружбу з Росією на умовах Путіна – це не дружба з Росією, а це поразка і капітуляція України. Або ініціатива Зеленського про референдум про вступ до НАТО. В Конституції України написано: курс на членство в НАТО. І Зеленський має не ревізувати Конституцію чи топтатись по ній, а як Президент – виконувати. Він клявся українському народу виконувати Конституцію, хай для початку її прочитає. І в цій Конституцій – курс на НАТО, без порад із Кремля. Тому натомість ми пропонуємо інший референдум провести, якого потребує український народ, – це референдум про долю української землі. Порошенко хотів продати землю, ми йому не дали. Зеленський хоче зробить те саме: у новому парламенті скасувати Закон про мову, протягнути зміни до Конституції і легалізувати план Кремля і розкол країни, і продати землю. Земля належить українському народу, і ніхто немає права без дозволу, без відому українського народу торгувати землею, душею і Україною. Тому не дамо ні Зеленському, нікому… Дякую. Запрошую до слова народного депутата Ємця. Дякую. Шановні колеги, шановні українці! Дійсно, я втішений цією ультра патріотичною риторикою, і правильні речі, які говоряться в цьому залі, щодо тих чи інших тез у взаємовідносинах з ворогом, які є неприпустимими на сьогоднішньому етапі розвитку української історії. Три короткі звернення. Служби Безпеки України, яке мусило б розслідувати бездіяльність Генеральної прокуратури щодо повернення розкрадених коштів "Укрексімбанку". Таких справ декілька, я не буду уточнювати, я думаю, що панове зі Служби безпеки знайти, відшукати всі кримінальні справи, які відкриті по розкраданню коштів в "Укрексімбанку", а це понад 4 мільярдів гривень лише по тих справах, які відомі мені, де "чорні" реєстратори виводили закладене майно і фактично унеможливили повернення взятих в "Укрексімбанку" коштів. 4 мільярди – це ті квартири, про які пані Заружко згадувала, для ВПО, учасників бойових дій. Ось вам цей інструмент, розслідуйте ці кримінальні справи, повертайте 4 мільярди у державний бюджет, і ми знайдемо можливість придбати квартири і для переміщених осіб, учасників бойових дій, і інших військовослужбовців, які потребують поліпшення житлових умов. Друге моє звернення: стосовно виборів, більше до парламенту. Ми багато говоримо про урівнення прав людей, в тому числі внутрішньо переміщених осіб, щодо виборчого права. Активне виборче право, звичайно, у людей залишається, а з пасивним тяжче, бо люди, які переїхали з Криму, позбавлені можливості, зокрема, голосувати за свого мажоритарного кандидата. Моя пропозиція полягає в тому, щоб внести відповідні зміни до чинного законодавства виборчого і дозволити тим людям, де б вони не проживали, голосувати за своїх мажоритарних кандидатів, навіть якщо вони тимчасово проживають в місті Києві, Вінниці чи Львові. Я думаю, що це буде справедливо по відношенню до тих людей, таких людей у нас понад 2 мільйони, більшість із них уже втратили статус внутрішньо переміщених осіб, але місце реєстрації вони або ж не змінили, або ж захочуть повернути своє місце реєстрації задля того, щоби голосувати за донецького мажоритарника. Останнє, третє. Я повторюю, це звернення вже декілька разів до пана Кличка щодо святкування 100-річчя вальдорфської педагогіки. Я як активний учасник ініціатив вальдорфських шкіл в Україні наполягаю на тому, що до 100-річчя вальдорфської педагогіки ми мажмо створити всеукраїнський центр вальдорфської педагогіки, бо ця комьюніті об'єднує понад 50 тисяч людей, і вона тільки буде зростати. В Німеччині понад 25 відсотків шкіл мають таке… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, пані головуюча. І така потреба буде зростати. У нас є таке приміщення університетське на проспекті Павла Тичини, 17 університету Грінченка, яке зараз спеціально не використовується… Дякую. Запрошую до слова народного депутата Ємця. Регламент – 6 хвилин. Л.О. Леонід Ємець, місто Київ. Я свій виступ розділю на дві частини. Перша частина – це буде наша, київська, печерська, хоча, мабуть, все-таки київська, а можливо, загальнодержавного масштабу проблема. Пов'язана вона з Дитячою клінічною лікарнею № 7, яка знаходиться на Підвисоцького. Унікальна лікарня з унікальним обладнанням, а головне – з унікальними спеціалістами, які мають знання виконувати операції самого складного ґатунку. Так от, в якійсь, мабуть, не самій розумній, це в кращому випадку, а гірше – корумпованій голові, народилася ідея ліквідувати цю дитячу клінічну лікарню. Зараз нам вдалося скасувати відповідне рішення, яке розглядалося комісією Київської міської ради, проте, ну, наскільки мені відомо, за інформацією, яка надходить з різних джерел, цю ідею не залишили. Тому вважайте мій виступ депутатським запитом до київської міської влади. Я хочу, не я хочу, ми хочемо разом з громадою міста Києва отримати бумажку. Як казав професор Преображенський, остаточну бумажку, де буде чітко написано, що з міською… з клінічною лікарнею номер 7, дитячою, нічого не трапиться, що вона залишиться працювати в тому ж складі і єдине, що може відбуватися навколо дитячої лікарні – це лише поліпшення її стану існування, обладнання, підвищення заробітних плат і відповідно підвищення ефективності на благо киян. Дякую. Наступне питання, воно має загальнодержавний характер, який визначає майбутнє нашої держави. Це ось він, ви його бачите, шановні виборці, відкритий Виборчий кодекс, в якому передбачено систему відкритих виборчих списків. Власне, давайте коротко поясню, навіщо українцям взагалі потрібні відкриті виборчі списки. Тому що сьогодні наш парламент формується за найгіршою виборчою системою в світі: половина формується за мажоритаркою, де, за буквально якимись виключеннями, в основному це гречка, підкуп, а інша половина формується за абсолютно закритими списками. Це коли кандидат бере отак купу, чемодан грошей, іде до партійного керівника і просто собі купує місце в списку. Так, знову і тут є виключення, але загальне правило таке. І потім ясно, що цей псевдодепутат, він не є ні благодійник, ні меценат, він хоче повернути, бажано з профітом, витрачені на купівлю мандата кошти. Як він це може зробити в українському парламенті? Торгуючи голосами, продаючи свої голоси за закони, потрібні олігархам, торгуючи посадами при формуванні Кабінету Міністрів. Ну, ясно, що міністр, який купив собі посаду, він теж не благодійник і, на жаль, не меценат. Він теж починає заробляти гроші, продаючи посади керівників державних підприємств і установ, торгуючи посадами в тендерних комітетах, в конкурсних комісіях. Таким чином, через найгірший, самий недолугий виборчий закон, який існує на нашій планеті, корупція попадає в український парламент, звідти в український уряд, а звідти розповсюджується на всю сферу життєдіяльності нашої країни. Як це зупинити? Оце і є відкриті виборчі списки, Виборчий кодекс. Заборонити можливість саму через корупцію обиратись до парламенту. Тому відкриті виборчі списки – це скасування мажоритарки як класу. Не буде більше ні мажоритарки, ні гречки. Друге. Це ситуація, за якої не партійний керівник, а ви, ви – виборці, визначаєте, хто має бути лідером лідером і наверху списку політичної сили. Ну, банально ви отримаєте бюлетень, де є дві графи. Перша – це політична партія, яка вам подобається. Друга графа – це кандидат від цієї політичної сили. І ви рухаєте цього кандидата наверх по списку, довіряючи йому представляти свої інтереси в єдиному законодавчому органі. Результат – парламент, який сформувався через підтримку і реальну довіру громадянина і виборця, а не маріонетки олігархів, які виконують вказівки, які їм надають ці олігархи. Власне, це і є результат і і ідея відкритих виборчих списків – створити нову якість парламенту, створити парламент, який буде мати людську довіру. І інша частина цього завдання – це те, що цей парламент, він буде напряму пов'язаний з вибором українського громадянина. Бо сьогодні чому такий низький рівень довіри до парламенту? Бо люди знають: вони не обирали цей парламент. Результат у них вкрали. Вкрали через купівлю мандатів. Тому люди абсолютно справедливо вважають, що вони не мають ніякого стосунку до депутатів, які не здатні приймати закони, які потрібні українському народу. Чому з такою складністю ми проводимо тут закони на користь української громади? Здавалося б, ну, депутати приймають закони, які потребують люди. За це їх люблять, підтримують. За це їм є довіра і можливість бути знову переобраними. Але ж ні, ці депутати працюють на олігархів здебільшого. Для того, щоб змінити якість парламенту, нам потрібні відкриті виборчі списки, для того, щоб дати майбутнє нашій країні. Що сьогодні відбувається в парламенті? Трапилось, ну, чудо, яке насправді є великою і кропіткою роботою: за півтора роки роботи над Виборчим кодексом ми його передали для фінального рішення сюди, в парламент. Вчора ми приступили до обговорення. Незабаром, за 2-3 тижні, ми вийдемо на фінальний результат. Чи всі в цьому парламенті за відкриті виборчі списки? Ні. Ті, хто, очевидно, прийшов через корупцію і не бачить іншого способу переобратися знову без корупції, вони категорично проти зміни виборчого законодавства. Тому сьогодні це обговорення буде наповнено… ЄМЕЦЬ Л.О. Насправді ми дуже швидко пройдемо це обговорення. Я та Олександр Черненко, які будуть доповідачами, лаконічно, чітко скоротимо час обговорення, я думаю, в три рази. Прогнозую: за 2-3 тижні ми…

Черкащину в цілому, і зокрема Черкаський район, але змушений відреагувати на чергову брехню, яку з цієї парламентської трибуни щойно віщал всій країні мій колега, не називаю його прізвища для того, щоб у нього не було права на репліку. В чому ця брехня? Брехня полягає в тому, що нинішня система виборів привела сюди представників олігархів. Сюди олігархи, кого хотіли, заводили впродовж усіх виборчих систем, які були в Україні. Їх було вже 5. 29 років незалежності - і п'ять разів мінялася система. І кожна нова зміна системи обґрунтовувалась необхідністю привести сюди людей-неолігархів. Я ні разу не купляв своїх виборців за гречку, я ні разу не платив гроші за те, щоб голосували за мене. І я знаю багато, не одиниці, як ви десь так, между делом, показуєте, дуже багато людей, які ніколи цього не робили. Чому ви маєте моральне право? Тому що ви автор законопроекту, який пройшов перше читання, і чотири з половиною тисячі правок ми будемо зараз тут розглядати? майте, вибачте мені, лице говорити про факти. Маєте факти – про них говоріть, але система не може бути в цілому неправильна. Ця система у видозміненому вигляді - мажоритарна, але партійна мажоритарка, діє в 4 країнах з 7G: США, Великобританії, в Німеччині, у Франції. Це що, якісь недорозвинені країни? Це країни, де рівень життя на рівні країни, останньої в Європі? Не система рухає людьми, не спосіб обрання. За логікою, Олег Ляшко і його Радикальна партія обрана за закритими списками. І що? А вони сидять в п'ятницю в залі. Де, подивіться, в залі люди? Нікого немає, а РПЛ є. Це означає що? Що не система рухає людьми, а особистісні якості лідера, членів команди. Якщо я тут, в залі, є, то що значить? Бо мені болить це питання. Да, я хотів говорити про Кам'янку, про Смілу, Черкаський райони. І мені є, що сказати, і я скажу обов'язково це людям. Але не перекручуйте факти. Я знаю 85 населених пунктів в межах свого виборчого округу, як пальці на своїх руках, не хватає тільки. Я був в кожному з них по 5, а в деяких по 10 разів. Про кожну школу, садочок, ФАП. Я, міський житель з Києва. Бо я розумію, що тільки таким способом можна переконати виборця голосувати за тебе, знати і вирішувати їх проблеми. А ви не знаєте. І тому хочете поміняти систему і зробити так, щоб наступний обранець знову нічого не робив. Бо він думає: на хріна мені робити, перед виборами знов систему поміняють. І так буде доти, доки людина не почне виконувати свої обов'язки гідно і брати на себе зобов'язання… запрошую до слова народного депутата Єгора Віктор Кривенко, Народний Рух України. Доброго дня, шановні українці. Вчора, чи на цьому тижні, було два візити. Один – це представник Президента в мінській переговорній групі, який чомусь дозволив собі сказати, що українці не будуть стріляти у відповідь. Народний Рух України - єдина загальнонаціональна партія, яка публічно не підтримала Зеленського перед другим туром виборів. Не казала, що і той, і той поганий кандидат. І так зрозуміло, що вони обидва не підходили. Але ми чітко визначили, хто, на нашу думку, є більшим злом. І одна з причин була абсолютно зрозуміла, тобто він говорив про те, що нам треба припинити стріляти. Так от, пане Володимире, українська армія не стріляє, вона відстрілюється. І ми категорично не сприймаємо слова вашого представника в Мінську, його пропозиції, його ідеї. І сподіваюсь, що це не ваша позиція і таких директив від вас йому не було. Друге – це, власне, візит Президента у Брюссель. І от ті речі, які він там висловлював: щодо чіткого курсу в ЄС, в НАТО, щодо того, що Російська імперія отримає свій кінець, коли Україна буде успішною, - ми, безумовно, підтримуємо. Якби така позиція була перед другим туром голосування, а не слова про якийсь референдум, який все одно буде, коли час настане, але зараз це є інструментом в руках нашого ворога, який тільки буде розколювати українців, якщо ми будемо зараз проводити референдуми з чутливих питань. Тому цю річ ми підтримуємо. Але що, на мою думку, мали би сказати і Президент у Брюсселі, і його представник у Мінську, і будь-який дипломат, і мало говоритися попередні 5 років? Вони мали кожного російського дипломата запитувати: "Чому ви проти миротворців на Донбасі?" Ми маємо запитувати кожного українця, хто, можливо, одурманений п'ятою колоною, хто слухає цю рекламу з телевізорів, що можна "мир достигнуть за две недели". Ми за мир! Він досягається дуже просто: миротворці на всій території окупованій, І тому, шановні українці, кожного брехуна, який розповідає вам про те, що він знає, як "установить мир", кажіть: "Та ми самі знаємо, як мир установить: миротворці!" Але Путін не хоче цих миротворців. І кожен кожен дипломат, кожен журналіст у світі повинен постійно, коли він бачить Лаврова, коли він бачить інших російських дипломатів, російських пропагандистів, запитувати: "Чому Росія проти миротворців на цій території? Там вбивають, там комендантська година, там величезні злочини проти людства відбуваються". І так само нам треба, щоб наша інформаційна політика нарешті набула цього змісту в міжнародному аспекті, щоби ми зверталися до кожної душі, американця, англійця, і говорили: "Ви нас зрадили під час Будапештського меморандуму". Сто років тому Антанта теж нас зрадила: коли німці виходили, Антанта обіцяла зайти, але зайшла тільки в Одесу, і віддали нас "червоній чумі", комунізму. Зараз не продавайте нас, не продавайте цінності! "Північний потік-2" і інші меркантильні цінності є… КРИВЕНКО В.М. Є не такими важливими. Тому я закликаю Президента і його представників постійно піднімати питання миротворців. І це є реальний шлях встановлення миру до деокупації тим чи іншим способом на нашій території. І, будь ласка, займіться посиленням…

Юрій Соловей, 89 виборчий округ, Гуцульщина і Покуття. Шановні народні депутати, дороге українське суспільство, в чергове в п'ятницю з цієї трибуни я хочу привернути увагу до тих питань, які хвилюють, власне, моїх виборців, підняти ці питання та звернутися до тих органів влади, які би їх мали вирішувати. мені дуже хотілося б, я впевнений, що прийде час, коли ми будемо говорити не тільки про проблеми, але будемо і з цієї трибуни говорити і про багато позитивних речей, і про наші успіхи, нашої держави, людей, які проживають в нашій державі. Але, на жаль, сьогодні я знову змушений після спілкування із своїми виборцями підняти ті питання, які їх хвилюють в першу чергу. Щороку я змушений з цієї трибуни в чергове піднімати питання заборгованості і в першу чергу заборгованості в бюджетній сфері у Верховинському і Косівському районах. І знову ця заборгованість, на жаль, стосується саме працівників медичної сфери, зокрема у Косівському районі станом на цю хвилину виплачено тільки 50 відсотків авансу, у Верховинському районі ще менше – близько 30 відсотків авансу за травень місяць. Ну, люди добрі, ну скільки разів ще потрібно піднімати ці питання! Скільки разів потрібно знову звертатися до Міністерства фінансів, до Міністерства охорони здоров'я, щоб вирішувати ці проблеми. Ну, для чого депутат Верховної Ради повинен вчергове підніматися на найвищу трибуну, щоб чиновник в міністерстві чи на місці підняв свої місце і вирішив це питання. Але, на жаль, я змушений констатувати, що сьогодні перші дні червня ми ще не розрахувалися за місячний фонд оплати праці перед медиками Косівського і Верховинського району. І тому я як народний депутат в середині цього тижня зустрівся з заступником міністра охорони здоров'я Павлом Ковтонюком, підготував відповідне депутатське звернення і прошу оформити мій виступ також як відповідне депутатське звернення до Міністерства охорони здоров'я та Міністерства фінансів для того, щоб наблизити бюджетні призначення з інших місяців вже сьогодні, щоб ми вчасно розрахувались з працівниками медичної сфери. Більше того, я звертаюся до Міністерства фінансів і також звертаюся до обласної державної адміністрації та до Міністерства охорони здоров'я. Ну, давайте, в кінці-кінців, припинимо ці експерименти над працівниками медичної сфери. Ну, давайте, в кінці-кінців, забудемо про це ганебне явище заборгованості перед медиками, які своєчасно виходять на роботу, працюють, але, на жаль, держава не находить можливості їм повернути ті кошти вчасно ними зароблені. Прошу оформити мій… Дякую. Прошу оформити виступ народного депутата як депутатське звернення. І я запрошую до слова народного депутата Єгора Соболєва. Цього тижня більшість народних депутатів і спікер парламенту Андрій Парубій відмовилися викликати міністра внутрішніх справ Арсена Авакова після трагедії, яка сталася. І це найбільше прокляття і найбільша провина цих народних депутатів. Нам вдається тут приймати добрі закони: Закон "Про запобігання корупції", Закон про тимчасові слідчі і спеціальні комісії парламенту, Закон про антикорупційний суд, закони про електронне декларування. Тут були блискучі рішення, тільки біда в тому, що більшість народних депутатів і міністрів, і Генеральний прокурор не виконують ті закони самі. В будь-які демократії такий міністр, який допустив таку трагедію, він одразу би сам пішов у відставку, не чекаючи, коли його попросять свої однопартійці. Якби він це не зробив, вони би його вигнали перші, бо вони розуміють: а що ти можеш сказати після цього людям. Аваков у відставку не пішов, однопартійці теж не вигнали і в парламенті абсолютна більшість народних депутатів, всупереч нашим пропозиціям, зробила вигляд, що це їх не стосується. І це головна причина, чому так мало людей довіряють Раді, яка начебто ухвалює добрі закони, яка начебто дуже зробила багато від декомунізації до антикорупції. Я звертаюся до всіх людей. Уважно дивіться, щоби вас не ошукали знову. Уважно дивіться, хто своєю підтримкою або бездіяльністю зберігає на посадах таких як Аваков, таких як Луценко – усіх цих людей, від яких в країні зберігається свавілля, які не захищають закон, які перші по ньому топчуться. Дуже важливо, щоби при обранні нового парламенту ви зробили всі ці висновки, не дали всім цим людям залишатися на своїх посадах і не дали себе знову обдурити – привести таких самих. Дивіться, робіть висновки. Це в інтересах, в тому числі, нашої з вам безпеки. є двоє депутатів, які не встигли взяти участь в записі, але хочуть виступити. Якщо не будуть заперечувати колеги в залі, то я дам слово ще двом нашим колегам – колезі Логвинському і Рибаку. Добре? Дякую. Шановні громадяни України, шановні члени парламенту і наші гості, які зараз присутні на балконі, Україна входить в завершальну стадію виборчої кампанії. І завершальна стадія виборчої кампанії – це коли насправді треба заспокоїтися, проаналізувати, де що ти зробив неправильно, де ти зробив всупереч інтересам України. Але в цей самий час продовжується дерибан до останнього дня, до останньої хвилини перебування при владі. цю середу я був на засіданні Кабінету Міністрів. І цей уряд схвалив – треба дати ще трошечки підзаробити Рінату Леонідовичу Ахметову з наших з вами грошей. Уряд поклав спеціальні зобов'язання на державні підприємства: на наші атомні електростанції, на наші гідроелектростанції, наші, бо це 100-відсоткова державна власність, і поклав рівно нуль зобов'язань на Ахметова. І при цьому ще вирішив попіаритися на цьому, сказавши, що ціни на електроенергію не зростуть, коли з 1 липня запрацює ринок електроенергії. Але при цьому не пояснює, а чому ж вони не зростуть? Тому що ми за це заплатимо як громадяни України, ми, кожен з нас заплатимо за це, тому що наші підприємства державні: атомні електростанції та гідроелектростанції будуть компенсовувати а Ахметов не буде компенсовувати цю вартість. От і вся бухгалтерія. Рівно, примітивно в 2 кроки все прорахували для того, щоб ще собі трошечки грошеняток в останній день прикарманити і зібрати персональний виборчий фонд, а потім по всій країні будуть білборди, будете бачити, гречку будете бачити і будуть нас знову як бидло всіх використовувати, тому що олігарху ніколи не буде достатньо, йому буде завжди мало, він завжди буде до останньої копійки витягувати з кишень українських громадян, тому що в нього своїх приватних літаків, футболістів, лондонської нерухомості стільки, що йому не вистачить всієї України, щоб це все утримувати. Тому я вас дуже прошу, на наступних виборах уважно слідкуйте і не дайте ошукати під масками різних політичних сил чергових вовків у овечих шкурах до парламенту України. На жаль, чинна влада в особі уряду, який зараз добуває останні дні, стала спільником цього дерибану, і ми всі за це ще будемо платити. Але ми маємо поставити крапку на виборах, а після виборів поміняти ці правила гри. І в мене ще лишається ще декілька секунд, я хочу розказати про іншу історію, яка особисто стосується мене як мешканця Києва, як мешканця центральних наших районів: Подільського району, в якому я виріс, і в якому на сьогоднішній день вчергове відбувається сценарій…

Запрошую до слова народного депутата Логвинського Шановні друзі, шановні громадяни України! Ви знаєте, всі ми задаємо одне основне питання: а як жити добре, як жити так, щоб у нас були гроші і як жити так, щоб ми пишалися, що ми українці? Відповідь на це питання полягає насамперед у в тому, що ми повинні бути європейцями, але європейці не за мапою, а європейцями – за європейськими поняттями, цінностями і зробити європейську країну. Так, щоб інші країни Європи нас поважали, шанували і приходили до нас, до українців і казали, ми у вас повчились. Саме так виступаючи, Дональд Туск зазначив, у цьому парламенті: "що не треба українцям розповідати, що таке Європа, треба в українців повчитись, що таке європейськість", бо саме Україна зараз захищає Європу на кордоні з Російською Федерацією. Саме зараз наше військо робить так, щоб наші європейські партнери, з якими ми завжди зустрічаємося фактично щотижня, відчували себе захищеними і їх діти, їх сім'ї. Ми багато казали про Будапештський меморандум, шановні друзі, вибачте, але саме ви гарантували, ви зобов'язані зробити так, щоб ми жили шляхом злагоди, і саме ваші солдати повинні були приїхати. Але ми зробили, ми вас захистимо, можете почувати себе в безпеці. Але ви повинні бути разом, разом відповідати на всі заклики, які існують в Європі, бо без України не буде Європи. Я хотів би вам додати декілька важливих речей. Ви знаєте, шановні друзі, зараз кримські татари в Криму, захищаючи українців, залишаються в полоні, фактично на півострові строгого режиму тільки тому, що вони хочуть бути вільними – такими само вільними, як ми зараз. І саме тому вони пишаються, коли ми можемо відкрито казати про те, що ми думаємо, робити демократичні шляхи, йти правильним курсом. Саме тому я закликаю зробити прості речі. Давайте називати речі власним ім'ям. В Україні відбувся злочин, міжнародний злочин. У нас є постраждалі: два мільйони внутрішньо переміщених осіб. Російські гроші знаходяться в європейських банках, в Америці, знаходяться в інших місцях. Так давайте заарештуємо гроші злочинців і повернемо нашим громадянам, які постраждали від їх агресії. Шановні друзі з Америки і Європи, так допоможіть, щоб верховенство права було здійснено в ваших країнах. Я знаю, як, спитайте мене, я знаю, як зробити повальну блокаду, юридичну блокаду російських активів. Знаєте, чому? Бо Росія повинна зрозуміти про те, що це дуже дорого, агресія відносно України. Щодо виборчого кодексу я хотів би додати, друзі. Прошу вас підтримати, ми повинні змінити цю систему. Саме того разу з паном Кривенком зробили підписи для… Г.В. …працювати тут без перерв, щоб усі поправки пройшли, і якнайшвидше ми приймали демократичну систему виборів. Тому, друзі, Україна – це Європа, Крим – це Україна. Ми переможемо! Дякую. Запрошую до слова народного депутата Рибака. Ви знаєте, сьогодні змушений був вийти на цю трибуну, щоб показати своїм виборцям у тому числі, скільки в даний час дуже важливих законопроектів, зареєстрованих мною в партнерстві з нашими колегами народними депутатами з Карпатського регіону очікують на розгляд українського парламенту. Бо в цих законопроектах заробітна платня, пенсії мешканців українських Карпат, на моєму виборчому окрузі це Вижницький, Кіцманський, Путильський, Сторожинецький райони. Тут питання екологічної безпеки українських Карпат, тут питання щодо правопорушень і збереження українських Карпат щодо незаконної рубки українських лісів. Тут питання, які стосуються зміни клімату, тут питання статусу і соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Натомість ми витрачаємо, марно витрачаємо час на тисячі правок, які, насправді, на користь українським громадянам не підуть. Я, однозначно підтримую виборчу систему за відкритими списками, за списками, за якими партії будуть делегувати кандидатів на розгляд, на розсуд українського виборця саме за 100-відсотковою мажоритарною системою з прив'язкою якраз до виборчого округу. Насправді, коли ти читаєш той проект кодексу, Виборчого кодексу, ти знаходиш там абсолютні нісенітниці. Тому що там існують посилання на неіснуючі статті закону, а не кодексу, який ми з вами розглядаємо. Насправді, цей документ потребує не розгляду тут у залі, а він потребує ґрунтовного розгляду експертним середовищем, шановні народні депутати. І мені дивно, чому комітет направив якраз саме в такому дуже сирому вигляді Виборчий кодекс сюди в зал. А, напевне, тому, що не хоче аби він був взагалі прийнятий в цьому залі. Шановні друзі! Я думаю, що виборчий закон чи Виборчий кодекс – це взагалі фундаментальний документ, бо історія української держави в майбутньому багато в чому залежить саме від якості тих людей, які прийдуть в цей парламентський зал, які будуть думати, які будуть писати документи, саме від яких буде залежати майбутнє українців. Нас очікує нелегка виборча кампанія. Вона вже розпочалася, але маю надію, що більшість тих людей, які якісно працювали протягом останніх 5 років тут в стінах українського парламенту, все ж таки, будуть тут, і український парламент буде інституційно спроможним і все ж таки якісним. Шановні друзі, всім – перемог! А нашим виборцям – успіхів і правильно зробити свій вибір. 14:03:23 ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Я дозволю, оскільки тут багато уваги приділили, і справедливо приділили, Мінським домовленостям, відновленням перемовин, загрози я би хотіла собі також прокоментувати те, що відбувається сьогодні в царині безпеки і зовнішньої політики в Україні. Думаю, що ніхто не здивований, що Росія в зв'язку зі зміною влади зацікавлена поновити тиск на Україну і випробовує межі, межі і влади, і межі українського суспільства, доки може воно податися, доки можна на нас тиснути. Звичайно, що "Мінськ" не дав, миру, тому що він не для того створений. "Мінськ" не дав можливості відновити території, "Мінськ" не захистив наших життів. Чому? Чому не працює "мінський формат", чому не працює "нормандський формат", чому не працює "будапештський формат" чи "Женева плюс"? Та дуже просто. Тому що, як класики написали: "Бо плач не дав свободи ще нікому, лиш, хто борець, той здобуває світ". Нам потрібен український формат, нам потрібен той формат, який нас буде робити сильними. І сила наша є і кількох вимірах. Передовсім ми маємо нарощувати летальну спроможність армії. Не треба цього соромитися. Якщо ми хочемо, щоб з нами не воювали, ми маємо бути готові до війни щодня. Якщо ми хочемо, щоб наші солдати не гинули, значить, хтось повинен боятися їх вбивати. Тільки в такий спосіб ми можемо стати сильними. Сила також сьогодні – це в союзах. Немає одноосібно держави, яка готова протистояти силі Росії. Це означає, що ми повинні поєднувати наші зусилля з тими державами передовсім, які розуміють загрозу з боку Росії. Це наші сусіди і це Сполучені Штати, Канада, тобто ті держави, для яких Росія однозначно є загрозою. І ще одне дуже важливе. Для того, щоб стати сильними, ми повинні покарати ворогів всередині у себе. Сьогодні Медведчук з Бойком знову поїхали до Москви. Вони мають бути покарані і не тільки за це. Тому що це люди, які відкривали ворота ворогові. І якщо ворог буде сидіти в нас безкарно серед нас, ми ворога назовні не поборемо. І дуже важливо: ми не можемо Крим і Донбас роз'єднувати. Український формат – це означає, що ці окуповані території окуповані для нас однаково. Роз'єднання цих територій – це означає як втрата і того, і іншого. Зрештою сильні – це ті, хто ведуть за собою, а не ті, кого волочать. І якщо ми хочемо бути сильними, то сила з'явиться тільки тоді, коли ми самі будемо визначати, що для нас є важливим, прийнятним і необхідним. Дякую. Я хочу повідомити народних депутатів і всіх наших слухачів і глядачів, що наступного тижня народні депутати працюють у комітетах, комісіях і фракціях. І ще, в зв'язку з тим, що ми святкуватимемо Трійцю 16 червня, 17 червня буде вихідний день, то Погоджувальна рада відбудеться у вівторок 18 червня о 10 годині, а ранкове пленарне засідання Верховної Ради України розпочнеться о 12 годині 30 хвилин 18 червня. На цьому ранкове засідання Верховної Ради України оголошую закритим. Дякую.